poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 115. do 157. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministrica pravosuđa gospođa Lovrin. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici! Evo, ispred nas je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu. Zakon o javnom bilježništvu stupio je na snagu 1993. i Zakon o izmjenama Zakona o javnom bilježništvu 1994. godine. U primjeni Zakona o javnom bilježništvu pokazalo se da su neke njegove odredbe zbog nepreciznosti, nejasnoća i nomotehničke nedotjeranosti javnim bilježnicima omogućuju različito i nejednako postupanje pri sastavljanju istovrsnih javnobilježničkih isprava i u obavljanju drugih javnobilježničkih poslova a jednako tako u periodu od više od deset godina došlo je naravno i do razlike u gospodarskim prilikama, gospodarskom razvoju kao i u demografskom razvoju. Dakle, ovim konačnim prijedlogom koji je akceptirao akceptirao sve iznijete i valorizirao iznijete primjedbe u provedenoj raspravi u prvom čitanju i konačnim prijedlogom želi se utvrditi kriterije za određivanje broja javnih bilježnika i sjedišta javno-bilježničkih ureda jer kao što sam rekla od donošenja zakona '94. godine i početka rada ove službe okolnosti su se bitno izmijenile u odnosu na ondašnje i današnje stanje. Došlo je do gospodarskog razvitka, pravnog prometa pojačanog u pojedinim dijelovima države Hrvatske a javnim bilježnicima temeljem Zakona o nasljeđivanju dana je ovlast postupanja u nespornim ostavinama a od siječnja 2006. godine javni bilježnici donose i rješavaju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Sve ovo ukazuje da se povećao opseg poslova javnih bilježnika te je bilo nužno utvrditi kriterije i preispitati sadašnji broj javnih bilježnika, njihova sjedišta sve sa ciljem da građani mogu lakše i brže rješavati svoje potrebe u domeni rada ove službe. Također je trebalo urediti i uskladiti sa Ustavom uvjete za imenovanje javnih bilježnika iz razloga što su do sada imali prednost pri imenovanju javnih bilježnika javno-bilježnički prisjednici u odnosu na druge kandidate i takva je odredba bila suprotna odredbi članka 14. i 54. Ustava Republike Hrvatske kojom je zajamčeno da je svakome pod jednakim uvjetima dostupno radno mjesto i dužnost. Također se određuje odnosno ograničuje broj javno-bilježničkih prisjednika koji do sada nije bio ograničen. U pojedinim javno-bilježničkim uredima zamijećeno da je zaposleno dva i više javno-bilježničkih prisjednika i na taj način dolazilo je do stvaranja velikih javno-bilježničkih ureda u kojima je građanin zapravo gubio kontakt sa javnim bilježnikom jer je javni bilježnik svoje poslove prenosio na prisjednika a intencija zakona je da javni bilježnik bude nositelj funkcije javno-bilježničke službe jer je upravo on osoba javnog povjerenja i ne može to prenositi na drugu osobu. Stoga se predlaže da se u javno-bilježničkom uredu može zaposliti najviše dva javno-bilježnička prisjednika. Ovim konačnim prijedlogom u javno-bilježničke urede uvodi se također kategorija javno-bilježničkih savjetnika. To su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom čiji status do sada u javno-bilježničkim uredima nije bio uređen. Ovim se utvrđuju njihove ovlasti, njihov pravni položaj u javno-bilježničkom uredu. Također, obzirom da Ministarstvo pravosuđa temeljem dosadašnjeg zakona odnosno temeljem ovoga dosadašnjeg zakona jest imalo ovlasti provoditi nadzor nad radom javnih bilježnika onda se u ovom konačnom tekstu izmjena i dopuna daje mogućnost Ministarstvu pravosuđa da može i pokrenuti disciplinski postupak protiv javnog bilježnika što do sada nije bilo Također se predlaže da disciplinska vijeća i nadležni disciplinski tužitelj je dužan o pokrenutim disciplinskim postupcima, poduzetim radnjama obavijestiti Ministarstvo pravosuđa. Također se ovim izmjenama i dopunama dograđuju odredbe koje se odnose na postupanje javnog bilježnika kod sastavljanja javno-bilježničkih isprava, ovjera potpisa, prisutnosti svjedoka akata kao i na usklađivanje odredaba ovog zakona sa pravnim izrazima Ovršnog zakona, Zakona o nasljeđivanju, Obiteljskog zakona i drugih zakonskih tekstova. U odnosu na prijedlog, prvi prijedlog u prvom čitanju prihvaćen je prijedlog iz javne rasprave da se preciznije odrede kriteriji za utvrđivanje sjedišta javnih bilježnika kao i broja javnih bilježnika. Naime, dopunom prijedloga ovog zakona dana je ovlast Ministarstvu pravosuđa odnosno ministru da može pojedinom službenom području javnog bilježnika povećati odnosno smanjiti broj javno-bilježničkih mjesta. U konačnom prijedlogu to je brisano te je zakonom utvrđen kriterij od 15 tisuća stanovnika odnosno u slučaju da na području općinskog suda postoji trgovački sud 200 registriranih pravnih osoba odnosno obrta. Također je izmijenjen članak 3. prijedlog kojim je bilo određeno da javni bilježnici imaju ovlast sastavljanja privatnih isprava zastupati stranke pred sudom. To je brisano te se vratilo na dosadašnje rješenje da oni mogu zastupati iznimno u nespornim stvarima pred sudovima i drugim javnim tijelima ako je to u neposrednoj vezi s ispravom koju bilježnik sastavlja. Prihvaćena je također primjedba da se ostane kod dosadašnjeg zakonskog rješenja kojim je propisano da je potrebno da ima pet godina radnog iskustva i položen ispit za imenovanje za javnog bilježnika. Usklađene su odredbe konačnog prijedloga sa propisima koji se odnose na pečate i žigove i također izostavljen je dodatni stavak u članku 77. kojima, kojim se propisalo da zastupnik pravne osobe ili punomoćnik može kod javnog bilježnika deponirati potpis iz razloga što se nije htjelo omogućiti situaciju u kojoj bi se pojedini pojedini bilježnici trajno vezali zapravo sa pojedinim pravnim osobama prvenstveno bankama. iz prijedloga, prvog prijedloga u prvom čitanju izbrisana odredba po kojoj bi javni bilježnik mogao tražiti primjereni predujam za obavljenu javnobilježničku radnju i u ostalom dijelu su u u nomotehničkom smislu pojedini članci uređeni.

Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 51. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između rješenja koja se predlažu u Konačnom prijedlogu zakonu u odnosu na prijašnja iz samog Prijedloga zakona. Prihvaćen je prijedlog Odbora za pravosuđe kojim se preciznije određuju kriteriji za utvrđivanje sjedišta i broja javnih bilježnika. Prihvaćen je i prijedlog da se u pogledu uvjeta za imenovanje javnih bilježnika ostane kod postojećeg rješenja potrebnih godina radnog staža. Izostavljena je mogućnost deponiranja potpisa zastupnika pravne osobe kod pojedinog javnog bilježnika kao i mogućnost uzimanja predujma. U raspravi su članovi Odbora većinom glasova podržali predložene izmjene i dopune Zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za i jednim glasom uzdržanim predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i i dopunama Zakona o javnom bilježništvu. Hvala. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržavao je ovaj Zakon i u prvom čitanju obzirom da je zakon u drugom čitanju prihvatio i određene primjedbe i ovdje koje su iznesene u raspravi i određene primjedbe naših odbora držimo da je još bolji, da je još kvalitetniji nego što je to bio bio u prvom čitanju tako da ga Klub Hrvatske zajednice, Hrvatske demokratske zajednice podržava. Javni bilježnici obavljaju službu kao samostalni i neovisni nositelji te službe koji imaju svojstvo javnog povjerenja. Javni bilježnici obavljaju doista brojne, brojne poslove. Od ovjere potpisa na dokumentima, od legalizacije potpisa na dokumentima, sastavljanja raznih isprava. Sada smo im zakonima dali i ovlasti u ovršnom postupku da donose na temelju vjerodostojnih isprava rješenja o ovrsi. Dali smo im ovlasti i u nespornim ostavinskim postupcima da rješavaju tako da doista iako je to relativno je li gledajući malo više od 10 godina institut koji postoji u našem pravnom sustavu, institut koji dakle i nema nekakvu veliku, veliki broj godina iza sebe ali obavlja cijeli niz vrlo bitnih poslova. Tako da nema građanina koji se nije susreo sa određenim poslom radi kojeg je morao biti u javnobilježničkom uredu. Ono što je bitno po meni javni bilježnici u cijelom ovom razdoblju u kojem rade bitno su povećali i doprinijeli pravnoj sigurnosti, jednoj poslovnoj sigurnosti jer znate nažalost to koriste ponajviše banke a građani malo manje. I to iz onog razloga vjerojatno radi nešto, radi i tarifa njihovih, radi skupoće tih usluga ali ono što je posebno važno, važna je ta zaštita u poslovanju, zaštita u poslovnom prometu. I banke to doista koriste i ne ulaze u bilo kakve kreditne odnose bez da se ne osiguraju i to ne samo klasičnim ugovorima o zasnivanju založnog prava ili o prijenosu vlasništva radi osiguranja, tzv. zasnivanjem fiducijarnog vlasništva nego posebno su značajni oni ugovori u kojima bilježnici potvrđuju ovršnost određenog, Ta ovršnost je vrlo bitna u pravnom prometu jer ukoliko dođe do neispunjavanja određenih obveza iz ugovora gdje su se stranke, gdje su stranke snagu ovršne isprave tada zapravo dolazimo do skraćivanja cijelog postupka, izbjegavamo suđenje prvi stupanj pa postupak po žalbi. Idemo dakle direktno u ovršni postupak. Time se zna uštediti u današnjim uvjetima i 4 i 5 i 6 godina sudovanja. Dakle temeljem samog ugovora ulazi se u ovrhu. I s te strane kada to pogledamo mislimo da je to, da je to jedna velika tekovina koju su bilježnici u naš pravni sustav donijeli ne treba ih gledati isključivo kroz visoke tarife kao što je kolega Kajin u prvom čitanju rekao da oni ponajviše deru kožu našim građanima. Mislim da treba pogledati malo i kroz tu prizmu pravne sigurnosti koju oni donose. Ako pogledamo što se ovim zakonom mijenja i što će se ovim zakonom najbitnije promijeniti kada on bude prihvaćen što se nadamo da će biti i kad on stupi na snagu, bilježnika, javnobilježničkih ureda bit će više nego što ih ima do sada. Napušta se jedna koncepcija dakle da javnobilježnički uredi budu jedni ogromni uredi koji zapošljavaju ne znam koliko javnobilježničkih prisjednika. I de facto već i tu dolazi polako do zagušenja u nekim većim uredima gdje se čeka i na red, gdje se mora i naručivati. Ova koncepcija da u javnobilježničkom uredu mogu raditi najviše dva javnobilježnička prisjednika i jedan savjetnik zapravo stvorit će jednu mrežu mrežu manjih, efikasnijih ureda koji će građanima i pravnim osobama biti daleko više čini mi se na dispoziciji gdje će puno lakše ostvariti svoja, svoje zahtjeve. Također, ono što je vrlo bitno je da su puno jasniji kriteriji za određivanje gdje će javnobilježnički uredi biti. Ovo je jedan veliki pomak i u odnosu na prvo čitanje. Do sada smo zaista kada se utvrđivalo onim prvim pravilnikom kada se određivalo koliko javnobilježničkih ureda ima znamo i sami u kakvoj se situaciji Republika Hrvatska tada nalazila bilo i ratno stanje. Gospodarstvo je bilo takvo kakvo je bilo i de facto određeni su manje-više po nekakvim statističkim kriterijima na 20000 ljudi na područje određenog suda i naravno da je takav sustav određivanja bilježničkih ureda dotrajao i da ga treba zapravo prilagoditi nekakvim novim uvjetima. Ovim se zakonom to upravo i čini jer se propisuju jasni kriteriji. Ta granica od 20 000 ljudi spušta se na 15000. Omogućava se da se i na tom području osnuju još kao dodatni kriterij da se osnuju još bilježnički uredi tamo gdje postoji i Trgovački sud, tamo gdje je priliv predmeta u ovrsi, u nasljeđivanju veći. Tamo znači gdje imamo dvjesto gospodarskih subjekata bilo znači trgovačkih društava, bilo obrtnika. To je također jedna vrlo značajna novina i ono što također je značajno, a to je mislim da je sasvim u redu da ministarstvo ovim zakonom uvodi i jednu ovlast da Ministarstvo pravosuđa je ovlašteno pokretati i disciplinski postupak protiv onih bilježnika gdje se utvrde određene nepravilnosti. To do danas nije bilo tako. Obzirom da je ministarstvo provodilo provodilo nadzor nad radom javnih bilježnika onda je zaista i opravdano da javni bilježnici, da ministarstvo može i pokrenuti i sam postupak ako se steknu takvi uvjeti. Dakle, ocjena našeg zakona, ocjena da je on dobar. Njegov cilj je da budu zapravo uvjeti za otvaranje ureda još transparentniji, da se nakon toga dobiju efikasniji, manji uredi a time zapravo da se više, da budu dostupniji i građanima i pravnim osobama i da se postigne i veća sigurnost građana u pravnom prometu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Antičević. **Antičević Marinović, ne kvarimo cijelu ovu raspravu, pa možda evo samo bih skrenula pozornost na činjenicu da je po postojećem zakonu Ministar pravosuđa ovlašten pokrenuti disciplinski postupak protiv javnog bilježnika. Iako je istina i to

kolege Bošnjakovića. Prema mjerilima koje je zakon odredio trebat će nam novih 980 javnih bilježnika. Znači, 980 kad bi se kriterija držala broja stanovnika, odnosno broja subjekata. Sad imate negdje 194 000 subjekata, broja stanovnika. Znači Hrvatskoj postoji prema zakonu to bi bilo 980 novih javnih bilježnika. Pitanje da li mi to možemo imati?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 Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa svojom suradnicom, kolegice i kolege. odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu zatiče nas u vrijeme evo kad već 12 godina egzistira Zakon Zakon o javnom bilježništvu sa jednom kasnijom malo neznatnom izmjenom, praktički kada je kod nas nakon 1945. godine na našem području ovom u Hrvatskoj ponovo ustanovljen institut javnog notarijata, tj. javnog bilježništva. To je jedna bila velika novina iako ne bez pravnog iskustva, odnosno povijesti na ovom području. Prema tome, Hrvatska je u svojoj dakle dalekoj povijesti ima veliko iskustvo i sa ovim institutom koji je opće prihvaćen institut kako i u Europi tako i u čitavom svijetu. Moram odmah napomenuti u vrijeme kada se ustanovljavalo javno bilježništvo da je praktički to bilo vrijeme propadanja pravosuđa, zanemarenosti pravosuđa. Ali da eto ovaj institut je bio sagrađen na čvrstim temeljima. S obzirom da je javno bilježništvo ustanovljeno i oformljeno od naj gotovo ja bih se usudila reći ja mislim da dijelim mišljenje sviju kako i struke tako i opće javnosti, a sigurno ovdje i vaše s obzirom da je popunjen preko 90% od strane sudačkog kadra i to najkvalitetnijeg sudačkog kadra sa velikim brojem godina iskustva da je tomu upravo tako. Prema tome, nema dileme a i ondašnji ministri su govorili hajmo onda ustanoviti bar jednu službu koja će biti na čvrstim nogama s obzirom na nepovoljnu situaciju da je sada evociralo što se devedesetih godina događalo sa pravosuđem i zbog čega evo i dan danas imamo problema što je problem bio i prošle vlasti i ove vlasti, a vjerojatno i slijedeće. Dakle, i ukoliko tu ne bude bez politikantskog jednog odnosa prema tom problemu taj se problem neće riješiti i bez namjere da bilo tko tu bude popularan jer tu su ozbiljni zahvati gdje naravno onda kada se režu onda izazivaju upravo bijes a odobrenje koje se očekuje i svekolika podrška onda najčešće zataji, odnosno ne dobivamo je u dovoljnoj mjeri. Što reći o novim aktivnostima i novim zadaćama koje su s obzirom na postojeću odredbu koje omogućavaju javnom bilježništvu, pojedinim bilježnicima da budu povjerenici sudova. To je jedna norma koja se na žalost sve do 2002., 2003. nije uopće koristila, a toliko bi bila potrebna i dragocjena kao ispomoć pravosuđu pogotovo u onim predmetima koji nisu suđenje u uskom smislu riječi gdje postoje međunarodne na vlastito europske preporuke pa i našem pravosuđu. Mnoge tranzicijske zemlje su to i koristile kako bi rasteretile pravosuđe od tzv. ne sudskih predmeta. Prema tome, eto iskoristili smo tu mogućnost, postojeću zakonsku mogućnost da se na javno bilježništvo prebaci čitav niz takvih slučajeva. Evo, tako javni bilježnici su prvotno dobili ovlast da raspoređuju nespornu imovinu. I raspoređivanje nesporne imovine nije suđenje. Sjećamo se koliko su takvi predmeti također opterećivali pravosuđe i koliko ljudi u tim hitnim i teškim trenucima, dakle nakon gubitka najbliže osobe nisu mogli riješiti ni ovu materijalnu stranu. Jer smrt nažalost i tih emocionalnih situacija proizvodi i materijalne posljedice. nije bilo, nije bio rijedak slučaj da se na raspravljanje ostavštine nesporne imovine pa i prava iz mirovinskog osiguranja čekalo po nekoliko godina. To su bile dramatične situacije za osobe osobe koje su pretendirale, odnosno koje su imale pravo i na zakonsko nasljeđivanje. Da li itko u zadnjih nekoliko godina uopće čuje kao problem ostavine. O tome se uopće više u javnosti ne govori. Taj je problem apsolviran. Apsolviran je upravo činjenicom da takve postupke provode javni bilježnici. Samo ću odmah ovdje usput reći da je često povika i na tarife, javnobilježničke tarife, na vrijednost njihovog boda. Moram napomenuti da je on u 2 navrata bio i drastično smanjen. Ali trebamo stalno govoriti i o kvaliteti i o brzini usluge. Tko brzo daje dvostruko daje. Prema tome, rukovodeći se takvom jednom situacijom da su apsolutno bili sposobni kao iskusni suci da provode i tako nesporne stvari kao što su ostavine, a s obzirom na ogroman broj zaostataka koji opterećuje pravosuđe kao što su to ovrhe. Mi dan danas govorimo o tom ogromnom broju predmeta, ali u analizi i strukturi tih zaostataka, pa i nadolazećih predmeta na sudove vidimo kakva je to struktura da velika većina su upravo bile te ovršne stvari. I zato ona novela Ovršnog zakona iz 2003. godine koja je benevolentno i s punim povjerenjem, a u cilju što bržeg rješavanja takvih predmeta radi zadovoljenja interesa i potrebe prije svega stranaka, a zatim i opterećenja pravosuđa prebačena na sudove. Žalosno je eto i neshvatljivo da smo bili izgubili nakon toga godinu i pol dana kad je takav zakon suspendiran. Sada je to napušteno i drago mi je da je to i kod vladajućih napušteno razmišljanje da bilježnici nisu osposobljeni da bi vodili ovrhe. Ali smo izgubili godinu i pol dana. Ja vam kažem da smo nastavili postupati po toj noveli, pa čak i ići i revolucionarnije glede rasterećenja pravosuđa, a opterećenja javnog bilježništva da bi ovi zaostaci odnosno da bi ova stvar već bila pri kraju. obično dobre stvari imaju jedinu manu da se kasno donesu. Izmjene Ovršnog zakona također su kasnije omogućile i javnim bilježnicima da obave ovaj dio posla. Međutim zašto ne u onoj potrebitoj mjeri o kojem se i jučer evo na zastupničko pitanje, na pitanje jednog našeg zastupnika očitovao i premijer da će ponovo razmotriti situaciju ovu u kojoj se, koja neće biti gotovo apsurdna kao što je sada, da je ovrha brza prema građanima kada su oni dužnici, a kada je taj isti onda najčešće nastupa kao vjerovnik država, odnosno još češće banke, druge financijske institucije kao moćnici koji su lišeni bilo kakvog postupka, pa čak i ovršnog postupka u primjeru uvođenja instituta fiducija i to je jedan nepravedni institut. I ja ovom prilikom molim da upravo i cilju afirmacije ustavnog načela Hrvatske kao socijalne države takav jedan institut se ukine, on je nepravedan. Istina, dovodi do brzine. Ali zašto onda ne napraviti i ekvivalent da i taj građanin kad ima neko svoje potraživanje prema drugom građaninu ili prema drugim institucijama na vlastito prema državi ne mora se upuštati u parnicu, odnosno u mukotrpnu ovršnu proceduru. Jer zadnjim izmjenama i za njega koliko god je ovrha prema njemu postala brza ona je i dalje spora i neefikasna kada on, taj građanin nešto potražuje. I zašto, zašto govorim to upravo prilikom rasprave o izmjenama Zakona o javnom bilježništvu? Zato što sve to mogu obaviti i javni bilježnici. Pa onda ako smo već dali tu beneficiju korporacijama, moćnim financijskim institucijama barem im u normativi izjednačimo i običnog građanina. Pa onda neka i njegov zahtjev, ako je nesporan ne bude podvrgnut sudskoj proceduri nego upravo preko javnog bilježništva. Glede mnogih rješenja koja se nalaze u ovom zakonu one su više tehničke naravi i nedopune i neke nedoumice koje su opterećivale javne bilježnike u svom radu kako u određenim situacijama postupati sigurno je da ovaj zakonski prijedlog rješava te situacije. Međutim, dvije najveće novote i izmjene koje će se dogoditi ovim zakonom one idu na štetu javnog bilježništva, one idu pa na štetu i samih korisnika, njihovih usluga, tj. građana pa i određenih firmi. Neshvatljivo je zašto ministarstvo nije u ta, u te dvije krucijalne izmjene koje pogoršavaju situaciju, o kojima ću sada nešto detaljnije se osvrnuti, zašto nije poslušalo mišljenje Javnobilježničke komore. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome, o situaciji u članku 6. i u članku 7. To su najspornije situacije. Naime, članak 6. predviđa da se članak 14. stavak 10. postojećeg zakonskog rješenja ukine, tj. da prisjednici, to su pomoćnici, glavni pomoćnici javnog bilježnika, više nemaju nikakvu prednost pri imenovanje upražnjenog ili novostvorenog javnobilježničkog mjesta. To se obrazlaže da bi takva odredba bila u suprotnosti sa jednakošću svih pred Ustavom. A kako to već 12 godina trpimo jednostavno rješenje? Tomu nije tako. Jer zakonska rješenja i kod imenovanja sudaca i kod imenovanja državnog odvjetnika izrijekom kažu da vježbenik ima prednost pri određenih i kod savjetničkih mjesta, pa na kraju krajeva to i praksa tako i rješava. Na kraju krajeva, ovo je institut Europe. Praktički postojeći zakon je prepisani zakon europskih rješenja. O tome se raspravljalo i na međunarodnim konferencijama javno bilježničkih komorama kako Europe tako i svjetskih udruženja. Neshvatljivo zašto bi, mi bi bila jedina zemlja među rijetkim ja ne znam u Europi, osim ovih tranzicijskih zemalja, da li je netko omogućio, odnosno ustanovio situaciju da prisjednik nema prednost pri zapošljavanju, odnosno pri popunjavanju slobodnog javnobilježničkog mjesta. Zašto je ovo važno? Zato što ne stimuliramo onda napredak u struci i gledanje napredovanja možete zamisliti si situaciju u kojoj jedan javni bilježnik ide u mirovinu, imao je svog bilježnika 15, 20 i više, odnosno prisjednika 15, 20 godina, on eto ipak ovaj zakonski prijedlog daje mu mogućnost samo da ostaje zaposlenik. Ali što ako on ode u samu mirovinu gdje nema preuzimatelja, jer i ako ne ostaje na tom baš konkretnom mjestu, njegova sigurnost je nikakva. Ali njegova sigurnost kao stručnjaka, mi moramo gledati ljude koji će biti stručni, a više se oni i ne upotpunjavaju iz one već educirane kategorije kao što su bili suci. Prema tome već vidimo, ovi mlađi ljudi koji upotpunjavaju prisjednička mjesta nemaju više ona specifična znanja koja su kao i suci i trening koji su imali, odnosno kroz svoju praksu stjecali. Dakle dogoditi će se već sada jedna smjena generacija i onda je logično da mi imamo tu educirane ljude, ljude sa specifičnim znanjima. A koliko god je nužno i ovo formalno obrazovanje, toliko je sigurno i dragocjena i nužna praksa. Pa nitko nije imao do sada problema sa stručnošću koju pružaju upravo javni bilježnici. Uglavnom, naravno u principu. Prema tome otkloniti ovakvu mogućnost to je prije svega ističem ovdje, prigovor ljuljanja same struke, a drugo je, otvara jednu veliku mogućnost da imenovanja budu i netransparentna, pa šta će to resornom ministru. Mislim da mu takvo jedno opterećenje ne treba, a jednako tako i ovdje kod javnobilježničkih mjesta. Mi ne možemo govoriti ovdje i uvoditi jedan kriterij koji je više jedna jedna situacija u kojoj se tehnički govori o broju i potrebi evo kod otvaranja novih javnobilježničkih mjesta pa se onda kao glavni razlog navodi registracija pravnih osoba. Zašto ovdje predlagatelj nije poslušao upravo struku koja govori da bi osnovni kriterij bio broj javnobilježničkih usluga, to je prava potreba za javnim bilježnikom, dakle broj tih usluga koje se na određenom području nude, jedna rečenica. Evo situacija je vrlo indikativna u Gospiću gdje je javni bilježnik molio, ne može stići obaviti posao s obzirom na starost populacije niti provoditi ostavinske rasprave. Prema tome ovdje predlažem u ime kluba SDP-a da se dobro promisli kod odredbe članka 7. inače na druga rješenja uopće nemamo primjedbi, dapače pozdravljamo ih, ali ovo je znatno unazađenje situacije i dovodi u pitanje pristranost i imenovanja i otvaranja javnobilježničkih mjesta. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću samo jedan navod. Uvažena kolegica je između ostaloga kazala da je 1993. godina, dakle godina kada je stupio na snagu o javnom bilježništvu, dakle citiram: "Godina kada je propalo hrvatsko pravosuđe ili godina propadanja pravosuđa". Ispravljam ovaj navod zbog toga što to uistinu ne odgovara stvarnom stanju ili istini i apsolutno je netočno, a ispravljam i zbog druge stvari, jer upravo problemi javnog bilježništva, gruntovnice, evidencije vlasništva i svega onoga što zapravo direktno i indirektno spada u ovlast i rad javnobilježničkih ureda su zapravo problemi koji su se 50 godina gomilali u sustavu društvenog vlasništva jednog drugog uopće društvenog da sada se ne vraćamo u povijest i to je osnovni zapravo razlog zbog čega se u novim i ustavnim zapravo rješenjima pristupilo uvođenje javnog bilježništva i zapravo sređivanja stanja u toj oblasti pravosuđa. Pravosuđe ima puno problema i imalo ih je 1993. godine, ali to nije godina kada je propalo hrvatsko pravosuđe, na sreću. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Jedan mali ispravak. Kolegica Antičević je rekla da po Zakonu o sudovima, vježbenik ima prednost pred drugima kod imenovanja za suca. Mislim da ste rekli vježbenik. Mislim da to nije točno i da je ovo odredba u ovom zakonu koja nikog ne favorizira, jer po Ustavu ovo je javna služba i po Ustavu na javnu službu svi imamo pod jednakim uvjetima pravo. To što je netko bio prisjednik, to može biti činjenična prednost u ukupnom tom postupku, međutim u formalnom smislu po meni ne bi smjela biti prednost.

Pred par mjeseci dosta su se uspoređivale javno… Uvijek se prestrašim kad ga vidim, jer nikad čovjek ne zna šta nas čeka nakon toga. **Milinović,

dosta su se uspoređivale ove javnobilježničke naknade u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj. U nekim slučajevima bolje rečeno u većini slučajeva, nekih 80% hrvatski javni bilježnici imaju veće tarife od svojih kolega u Njemačkoj što je jasno logično da budem ciničan, jer je općenito poznato da je standard prosječnog hrvatskog građanina dva, tri ili pet puta veći od onoga u Njemačkoj. U ovom zakonu se ajde ipak se neke stvari mijenjaju, ali ne mijenjaju se tarife, one su naprosto sveto pismo. Jasno netko će reći pa to se rješava Zakonom o tarifi, ja se slažem sada da ne navodim sve ove tarife iz Pravilnika o privremeno javnobilježničkoj tarifi pročišćeni tekst itd. od kada, iz 90 itd. godina. Najjednostavnije je ono što je problem po meni, što se sve više ovlasti prebacuje na bilježnike, a to znači da im se spušta i sve više novaca pa tako recimo u ovome članku 157. sada eto sudi li koja druga vlast mogu javnom bilježniku povjeriti i popis i pečaćenje ostavinske imovine stečajne mase i procjene javne prodaje, dražbe, pokretnih stvari, nekretnine u izvanparničnom postupku, osobito osobito dobrovoljnih prodaja pa i provedbu u raspravu o razdiobi prodajne cijene u izvršnom postupku, sastavljanje provedbe računa koje su položili skrbnici ili upravitelji većih imovina, sve poslove kojim se posebnim propisima jasno mogu podrediti, itd., Slobodno se može reći da najjednostavnije sudske postupke odjedanput se u ovoj zemlji povjeravaju bilježnicima, tobože se kroz tu logiku sudovi rasterećuju. Međutim, ne rasterećuju se i građani. Oni se ovakvim tarifama kakve imamo, a rekoh da su u 70, 80% veće nego u Njemačkoj, doslovce čerupaju. rijetko ali možda nekome nešto, svom klijentu, i oprosti. Rekoh možda, ako je prisiljen na to, ali bilježnik vam neće ništa oprostiti. Plati i evo ti nakon toga normalno akt kojega tražiš. Očigledno je da se bilježnički lobij u ovoj zemlji izborio za ono što je nesporno. Za ono što je unosno i kao što rekoh, ne opraštaju. Pogledajte samo ove ovrhe glede Hrvatske radiotelevizije, uplate za Hrvatske vode, ne znam, za zdravstveno osiguranje, itd. Ja sad stvarno ne znam da li ovaj Zakon ne nosi P.Z.E., od nas traži Europska unija, ali isto tako upitajmo se koliko visoko u ovoj zemlji mogu biti tarife vis a vis osobnog standarda hrvatskih građana, vis a vis prosječnih plaća, vis a vis prosječnih mirovina i tome slično. Svi se mi slažemo da su bilježnici nužnost ali mislim ovo, sa tim tarifama očigledno nije u redu. Članak 84. Zakona o javnom bilježništvu doslovce glasi da u roku od 3 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona ministar pravosuđa donijet će izmjene i dopune javnobilježničkih poslovnika i pravilnika u službenim sjedištima javnih bilježnika. Neka to samo bude pošteno. Priča se da jedan pečat pod navodnicima, ovaj kojemu se nadaju neki pristojnici ili javni bilježnici budući u Zagrebu može nositi i 100 tisuća eura. Slažem se da je ovaj članak 7. apsolutno ključan. Citiram: "Za područje općinskog suda u čijem je sjedištu i sjedište Trgovačkog suda, uz kriterij stavka 2. ovog članka, potvrđuje se još jedno javnobilježničko mjesto, odnosno ova brojka od 20 tisuća stanovnika sada se zamjenjuje riječima: "15 tisuća stanovnika"." Imamo situaciju da će se broj bilježnika povećavati ali ono što je paradoksalno, što je protiv svake logike, ta konkurencija jasno neće i smanjivati cijenu. To je valjda jedan jedinstveni slučaj ali to je tako kada se na taj način radi. Ja osobno držim da je trebalo najprije smanjivati tarife, a potom pisati ovaj Zakon. Što se tiče članka 6. gospođa Antičević-Marinović je prije o tome govorila. Ja se slažem da bi ovdje doista trebali pristojnici imati na neki način određenu prednost, ali i o tome možemo neko drugi puta. još jedanput, trebalo je najprije smanjiti tarife, a potom pisati odredbe ovog Zakona. Eto, tek toliko da malo živosti držim, ne smeta. Sve u svemu ostale odredbe su relativno logične, ali mislim još jedanput da ono što nije logično, to su tarife koje u Republici Hrvatskoj znaju iznositi i dvostruko, pa i trostruko od onih u Saveznoj Republici Njemačkoj. Zahvaljujem. Nastavak u ime kluba, uvažena zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac.

koji su, moramo reći, sudjelovali u izradi i poboljšanju ovog teksta Konačnog prijedloga, međutim neke važne stvari koje oni smatraju nisu ušle u ovaj Konačni prijedlog Zakona. I zato ćemo mi u ime Kluba IDS-a podnijeti amandmane na tu temu. Jedna od važnih stvari koje oni smatraju je stvaranje po ovom novom prijedlogu određenog monopola jer u Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu opisane su i razlike između rješenja koja predlaže se u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona i razlozi zbog kojih su razlike nastale. Međutim, na samim dogovorima između ministarstva i javnih bilježnika bila je prihvaćena primjedba da se pojedini javni bilježnici povezuju sa trgovačkim društvima, bankama i slično i time stvaraju monopolni odnos. Stoga je u članku 40. Konačnog prijedloga izostavljena mogućnost deponiranja potpisa zastupnika pravne osobe kod pojedinog javnog bilježnika. Naime, deponirani potpis kod javnog bilježnika obvezivao je građane da upravo moraju dolaziti u određeni javnobilježnički ured kako bi obavili javnobilježničku radnju. Zato struka u ovom slučaju kaže da su mišljenja da se ovakvim prijedlogom za deponiranje potpisa uredilo pitanje deponiranje potpisa kao nužne potrebe određenih osoba, istodobno ne bi ostavljalo prostora dosadašnjoj praksi koja je u izvjesnom smislu mogla predstavljati određeni monopolni odnos pojedinih javnih bilježnika sa određenim pravnim subjektima. Ako se deponiranje potpisa određenih osoba obavlja u Komori kako se predlaže onda su svi javni bilježnici temeljem tako deponiranog njihovog potpisa u Komori ovlašteni ovjeravati potpise tih osoba i tada bi otpadali svi prigovori o mogućem monopolističkim položajima pojedinih javnih bilježnika. Time bi se ujedno pojednostavilo pružanje određenih javnobilježničkih usluga onim osobama koji zbog svog položaja, karaktera posla i drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti svaki put osobno dolaziti u pojedini javnobilježnički ured. Što bi to značilo? Da osobe ovlaštene za zastupanje državnih tijela, javnih poduzeća i drugih javnih institucija, banaka i drugih tijela organizacija kod kojih postoji neophodna potreba da im se potpis ovjeri bez njihove njihove istodobne nazočnosti kod javnog bilježnika prigodom ovjere njihova potpisa mogu kod komore deponirati svoj potpis. Ove osobe deponiranje svog potpisa vrše pred predsjednikom komore ili osobe koju on za to ovlasti. O deponiranju potpisa sastavlja se zapisnik čiji je primjerak Komora bez odgode dostavlja svim javnim bilježnicima. Komora vodi knjigu isto tako za deponiranje potpisa. Nadalje, osobe ovlaštene za zastupanje pravnih osoba koje nisu navedene u stavku 8. ovoga članka mogu kod bilo kojeg javnog bilježnika deponirati svoj potpis. O deponiranju potpisa javni bilježnik sastavlja zapisnik. Temeljem deponiranog potpisa tih osoba javni bilježnik je ovlašten ovjeriti im potpis i bez njihove istodobne nazočnosti kod javnog bilježnika prigodom ovjere njihovog potpisa. I kao zadnje ukoliko deponent odlučio pozvati ovlast javnim bilježnicima da mu putem deponiranog potpisa ovjeravaju njegov potpis na način iz stavka stavka 8. i 9. ovog članka dužan je bez odgode u tom izvijestiti Komoru, odnosno javnog bilježnika kod kojeg je deponiran njegov potpis, takvu obavijest zaprimiti bez odgode o toj činjenici, izvijestiti sve javne bilježnike na način i postupku iz ovoga članka. Znači na ovaj način bi se moglo spriječiti monopol određenih javnih bilježnika kod kojih se moralo ići na ovjeru potpisa kod deponiranih potpisa ljudi iz državnih, javnih poduzeća, banaka i Nadalje, člankom 16. zakona uredila su se pitanja određivanja javnobilježničkih mjesta u trenutku uvođenja same javnobilježničke službe i naravno kao isključivi kriteriji se provodilo broj stanovnika. javnobilježničkih usluga koje su u 2005. godini obavljene bilo ih je negdje oko 3 milijona i 109 tisuća za cijelo područje Republike Hrvatske. Podatak je uzet iz obrazloženja Konačnog prijedloga zakona i po tome bi u ovom trenutku Republici Hrvatskoj trebalo ustanoviti čak 300 javnobilježničkih ureda i to bi naravno onda stvorilo isto tako uvjete za daljnje povećanje javnobilježničkih mjesta i bez naravno promjene zakona, a u slučaju porasta broja javnobilježničkih usluga. No kako mi ističe vrijeme nadalje ćemo predati amandmane na ovaj Konačni prijedlog Zakona. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvažena gospođo ministrice. Pa prvo moram kazati u ime kluba Hrvatske stranke prava kako je javno bilježništvo danas u Hrvatskoj više nego unosan posao. Sad smo i čuli podatke da je negdje 3 milijuna usluga su prošle godine javni bilježnici pružili i to nije bilo u prosijeku ispod 100 kuna sigurno, a bilo je daleko većih pa vi sad lako izračunajte koliko se tu uprihodovalo, a pogotovo sad kad su bilježnici preuzeli i pitanje ovrha i svega drugoga, znamo koliki broj ovrha imamo u Hrvatskoj, poglavito kad se to odnosi na hrvatske građane i za neplaćanje starih starih rata od Bog zna koje godine i svega ostaloga i stoga možete vidjeti kako je ovo unosan posao i u tome smislu svakako podržavam gospodina Kajina što smo kazali u prvome čitanju da stvarno trebamo ozbiljno razmisliti da zaštitimo hrvatske građane od harača s obzirom na visoke tarife koje su za pružanje tih javnobilježničkih usluga određene kao što je ona situacija vezano i za odvjetničke tarife za obavljanje odvjetničkih, pružanje odvjetničkih usluga. Prema tome, ako hoćemo voditi brige i o hrvatskima građanima, a ne samo o javnima bilježnicima jer oni imaju dovoljno prostora. Budimo svjesni i realni mi koji smo pravnici, koji imamo i položen pravosudni ispit i znamo što rade recimo javni bilježnici, to nisu složeni poslovi, poglavito ovi dijelovi i oko ostavinskih rasprava i ovi dijelovi oko ovrha, to je vrlo jednostavno, to javni bilježnik i ne vidi niti to mogu raditi i čisto referenti. tome, nemojmo to sad fetišizirati, stvarati da su to nekakvi presloženi pravni poslovi. Nisu presloženi pravni poslovi, ali na kraju kod koga kad dođete u ured javnog bilježnika sad već morate čekati koliki je posao s obzirom na sve što im je dato u nadležnost. Svaki dobar dan vas košta, na kraju svakom onome službeniku kojem ste rekli i stvarno je zanimljiva situacija da su nam te tarife daleko više nego recimo u jednoj Njemačkoj. To već dovoljno govori da se prije svega tu trebala posvetiti pozornost i to pitanje riješiti. se ne razumije./… navod kod gospodina Bošnjakovića kad je govorio ako se uzmu u obzir ovi novi kriteriji koji su dati u članku 7. to će značiti otprilike prema onome što, koliko ima subjekata, a to je sad u ovome trenutku negdje ukupno 194 tisuće aktivnih subjekata, znači to se odnosi i na trgovačka društva, na banke, filijale, osiguravajuća društva, udruge, zaklade i druge pravne osobe, to je znači prema registru sve utvrđeno. To vam znači otprilike znači i onaj kriterij broja stanovništva na 15 tisuća, na negdje 980 novih javnobilježničkih, ovdje treba biti malo i oprezan što će se sad dogoditi vezano, znamo kakva je situacija u pravosuđu, moramo biti objektivni i realni nakon položenog pravosudnog položi se javnobilježnički i postojat će još znači dodatna ta mogućnost sa otvaranjem novih i negdje sad 260 koliko znam javnih bilježnika. Prema tome, postoji mogućnost da će doći do novog odljeva iz sudačkoga i drugih kadrova da će se prebaciti u javne bilježnike i zbog toga znači treba i o tome dijelu voditi računa, a znamo i sami kakva nam je situacija u pravosuđu. Prema tome, ovo je relativno dosta korektno izvedene su ove zakonske izmjene i dopune u samome zakonu osim ovoga dijela, dobro što nije predmet izravni ovoga Zakona vezano za same tarife. moj klub podržava i ovaj dio vezano za članak 6. i držimo da ne može nitko imati zbog toga što negdje radi vezano za prisidnike, da oni moraju imati prednost kad se objavi natječaj za javnoga bilježnik. Zašto bi imao prednost? To bi mu bila ista varijanta kad bi se utvrdilo izbornim zakonom da onaj koji nije uspio ući u Sabor, vezano za liste, da će na narednim izborima imati prednost. Znači, slična ili ista situacija recimo 4 ili 5 na listi, ušla su 4, on 5 nije i on će sada na narednim izborima imati prednost. ako je Ustav kaže da svi imaju jednako pravo, onda imaju jednako pravo. Normalno da će se kod svega toga voditi o tome gdje je čovjek radio, što je radio. Prema tome, ovo su ne prihvaćam načelno stajalište kluba SDP-a u tome dijelu. Ali trebalo je kad se već išlo u izmjene i dopune, o tom smo mi razgovarali i na Odboru za zakonodavstvo, vidjeti ne znam, jeste li šta napravili nakon toga? To se odnosi na neke nelogičnosti. Mijenjali ste recimo članak 19. važećeg zakona. To se odnosi na članak 10. kao što je, to vam ona situacija, ima puno nelogičnosti, razlozi za prestanak službe. I stvarno ima, veli da je razlog za prestanak službe ako točka 5., to je stavak 1. točka 5. veli, ako bez valjanog razloga ne započne s radom koje je Komora odredila za početak njegovog rada. Pa kako će mu prestati kad nije ni počeo sa radom? Znači ima tih nelogičnosti koje kad ste već mijenjali članak 19., gdje ste riječ krivično zamijenili sa kazneno, znači odgovornost kazneno djelo, onda ste bar trebali i taj dio vidjeti. Ne može nekome nešto prestati ako nije ni započeo. I onda je poglavito ovaj dio vezan kad na temelju odluke disciplinskog tijela izgubi pravo na obavljanje službe, onda kad se gleda ono razrješenje također članak 21. koji mijenjati ili ne mijenjate, do kraja ima toliko nelogičnosti i smiješnih situacija. Pa je čak i jedna situacija gdje se govori da će javni bilježnik sam protiv sebe podnijeti prijedlog disciplinskom tijelu da ga razriješi ili da kaže da on nije sposoban il' da je nesposoban. Znači ubuduće kod takvih ili sličnih izmjena treba paziti na takve stvari. Normalno da vam tu neće javni bilježnici ukazati da će to trebati promijeniti ali to je ono čisto pravno izanalizirati ima odredbi ali nema smisla više ih, jer nisu predmet izmjena u ovome zakonu, izmjena i dopuna. Ali recimo ovo vezano za članak 10., kao i vezano za članak 21. i 34. Znači ima tih nelogičnosti što ubuduće bi ustvari trebalo paziti i povesti pozornost. Evo toliko. Hvala lijepa. **Milinović, U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Ljubica Lalić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče! Pa kako se gospođo ministrice, kolege i kolegice zastupnici, kako se radi o drugom čitanju nećemo govorit općenito o problemu javnih bilježnika i javnom bilježništvu, nego ćemo se pokušat zadržat na konkretnim primjedbama i obrazloženju tih primjedbi. Nama je žao što smo na odborima bili uvjeravani kako je kod Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona postignuta suglasnost sa Javno-bilježničkom komorom, kad smo dobili primjedbe, tada smo vidjeli da zapravo u onim vrlo važnim stvarima te suglasnosti nema. Dakle, imamo nekoliko primjedbi i obrazložit ćemo te primjedbe i to prvo već danas nekoliko puta spomenuto a odnosi se na članak 6. stavak 2. konačnog prijedloga zakona kojim je predloženo brisanje stavka 10. u članku 14. Zakona o javnom bilježništvu s obrazloženjem da je protivan Ustavnim načelima proklamiranim odredbama članka 14. i 54. Ustava Republike Hrvatske. Naš je prijedlog da se ta odredba ne briše iz zakona i u tom smislu podržavamo amandmane koje je predložio kolega Čačija a isto tako i sve one amandmane koji će očito po najavama klubova zastupnika bit dostavljeni i svoj stav obrazlažemo sljedećim. Suprotno od predlagatelja zakona smatramo da je brisanje stavka 10. u članku 14. Zakona o javnom bilježništvu direktno u suprotnosti sa opće prihvaćenim načelima koji se primjenjuju na svim područjima gdje se provode izbori odnosno imenovanja a kad se izbor vrši između više kandidata, bilo da se radi o izboru za obnašanje odgovarajuće dužnosti u javnoj službi, bilo kod drugih slučajeva zapošljavanja, bilo kod upisa na obrazovne ustanove i slično. Naime, pitanje prednosti pri izboru i imenovanju, zapošljavanju i slično uređeno je Zakonom o sudovima gdje se kod izbora suca prednost daje sudskim savjetnicima u odnosu na druge kandidate. Zakonom o državnom odvjetništvu gdje se kod izbora zamjenika državnog odvjetnika prednost daje državno odvjetničkim savjetnicima, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata gdje se braniteljima daje prednost kod zapošljavanja u određenim javno pravnim tijelima i trgovačkim društvima i ustanovama u kojima država Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinske udjele te niz drugih situacija u kojima imaju prednost kad su kandidati po svim drugim traženim elementima izjednačeni. Takvim propisima u tim zakonima nije nikada dovedena u pitanje ustavna nejednakost svih pred Ustavom i zakonom. Slijedom toga ni postojeća odredba stavka 10. članka 14. Zakona o javnom bilježništvu ne može biti u suprotnosti s odredbama članka 14. i 54. Ustava Republike Hrvatske, na koje se predlagatelj zakona poziva u svim svojim razlozima za njeno brisanje. Baš naprotiv. Mišljenja smo da bi se brisanjem stavka 10. u članku 14. a realno mogle stvoriti pretpostavke da se imenovanje javnog bilježnika vrši bez naročite objektivizacije po volji i bez ikakvih posljedica za ono tko o tome odlučuje. A u slučaju prijave većeg broja kandidata jednakih uvjeta iz članka 14. stavka 9. Zakon a o javnim bilježnicima, samo bi se ozakonilo arbitriranje pojedinaca što zasigurno nije smisao zakona. Svakako moralo bi se voditi računa i o činjenici da je ovo pitanje prednosti kod izbora za javnog bilježnika na sličan način uređeno i u zakonima nama bliskih europskih zemalja koji su nam kao uzor poslužile i kod donošenja Zakona o javnom bilježništvu. Drugo, člankom 7. konačnog prijedloga zakona koji se odnosi na izmjenu članka 16. predložena izmjena kriterija za određivanje broja javno bilježničkih mjesta za područje pojedinog općinskog suda. Mi tu imamo prijedlog izmjena i smatramo da bi taj članak 7. trebalo glasiti, da se javno bilježnička mjesta u Republici Hrvatskoj određuje, da javno na temelju pribavljenog mišljenja Komore, sudova u Republici Hrvatskoj te nadležnog županijskog tijela uzimajući u obzir razvijenost gospodarskog i pravnog prometa a posebno potrebe za javno-bilježničkim uslugama na određenom javno-bilježničkom području. Stavak 2. za područje zakonom određenog suda na svakih tisuća stanovnika odredit će se po jedno javno-bilježničko mjesto ako je prema podacima koje utvrdi ministarstvo u prethodnoj godini na tom području po jednom bilježniku ostvareno najmanje 10 tisuća javno-bilježničkih usluga. Zašto to smatramo? Važeća odredba članka 16. zakona uredila je pitanje određivanja javno-bilježničkih mjesta u trenutku uvođenja javno-bilježničke službe u pravni sustav Republike Hrvatske uzimajući primarno broj stanovnika određenog područja koji kriteriji kako u početku nastajanja javno-bilježničke službe tako ni danas sigurno kao isključiti kriterij više nije primjeren današnjem trenutku kako zbog bitno neujednačenih gospodarskih prilika određenog područja tako i zbog bitno slabijeg pravnog prometa na određenom području. Bez obzira na sve početne manjkavosti zbog objektivne nemogućnosti sagledavanja možebitnih negativnih posljedica za pojedina javno-bilježnička mjesta na određenim područjima sada se opravdano ukazuje potreba izmjene ovog članka poradi buduće ravnomjernije popune i povećanja javno-bilježničkih mjesta. Time se ujedno sprječava mogućnost da bez objektivnih kriterija i nedovoljno istraženih pokazatelja pa možda i uz najbolje namjere dovede u opasnost opstanak službe postojećih javnih bilježnika na pojedinim javno-bilježničkim područjima. Ovim bi se promjenama građanima na svim javno-bilježničkim područjima osigurao podjednako dostupan broj javno-bilježničkih ureda u kojima bi pod približno jednakim uvjetima i na vrijeme mogli dobiti zatraženu javno-bilježničku uslugu. Svakako, valja imati u vidu i činjenicu da su mnoga ustanovljena javno-bilježnička mjesta u Republici Hrvatskoj nakon 12 godina službe službe ostala nepopunjena i to negdje oko pedeset. Razlog je isključivo taj što se ona zbog ograničenog broja usluga naprosto ne bi mogla financirati prihodom od pružanja javno-bilježničkih usluga, no kako i na tim područjima postoje određene potrebe građana i pravnih subjekata za korištenje tih usluga pa makar veoma malog i ograničenog broja onda se i na tim područjima mora predvidjeti mogućnost njihova pružanja. Ako bi se iz članka 7. konačnog prijedloga zakona ispustila odredba predloženog stavka 4. koja dopunjuje kriterij za određivanje potrebnog broja javnih bilježnika prema broju pravnih i drugih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost mora se voditi računa da i sam broj stanovnika kao isključivo mjerilo za određivanje javno-bilježničkih mjesta javne bilježnike određenih područja dovodi u bitno različit materijalni položaj od drugih. Kao primjer ovdje navodimo javno-bilježničko područje, područje Općinskog suda u Sinju na kojem su imenovana dva javna bilježnika za područje od cirka 55 tisuća stanovnika i koji svih dvanaest godina sami uspješno obavljaju sve zatražene javno-bilježničke usluge a na godišnjoj razini obojica zajedno obave taman toliko usluga koji odgovara prosječnom broju javno-bilježničkih usluga po jednom na području cijele Republike Hrvatske. Treća primjedba se odnosi na članak 35. konačnog prijedloga kojim se dopunjuje i mijenjaju odgovarajuće odredbe članka 68. kojim je uređeno pitanje sudjelovanja tumača kod sastavljanja javno-bilježničkih akata. Naš je prijedlog da u članku 35. konačnog prijedloga zakona predloženi stavak 1. glasi: "U članku 68. u stavku 1. riječi: "pored svjedoka akta" brišu se a riječi: "i prisegnuti" zamjenjuju se riječju: "stalni"." Zašto? Ovaj bi prijedlog po našem mišljenju svakako valjalo prihvatiti kako bi se otklonio dualizam propisa jer se konačnim prijedlogom zakona jednu istu situaciju uređuje na dva posve različita načina. već predložena izmjena stavka 3. članka 68. Zakona o javnom bilježništvu sama po sebi isključuje potrebu u stavku 1. članka 68. dodavati riječi a javni bilježnik ili prisjednik istodobno nisu stalni sudski tumači. Bez prihvaćanja ovog protuprijedloga javni će bilježnici stalno dvojiti mogu li sastaviti javno-bilježnički akt bez sudjelovanja stalnog sudskog tumača ako vladaju jezikom sudionika ili će pak ukoliko istodobno nisu stalni sudski tumači morati pozivati tumača dakako. U takvom slučaju do moguće sudske prakse od tumačenja od tumačenja ovako postavljene pravne norme strankama i javnim bilježnicima mogu nastati nemjerljive štete. Nadalje, podržavamo i ovdje danas već izrečene primjedbe koje se odnose na deponiranje potpisa i zato dajemo slijedeće obrazloženje. Mišljenja smo da bi se ovakvim prijedlogom za deponiranje potpisa uredilo pitanje deponiranja potpisa kao nužne potrebe određenih osoba a istodobno ne bi ostavljalo prostora dosadašnjoj praksi koja je u izvjesnom smislu mogla predstavljati određeni monopolni odnos pojedinih javnih bilježnika s određenim pravnim subjektima kao što su bankama i drugim gospodarskim subjektima kao i predstavnicima vlasti na svim razinama. Ako se deponiranje potpisa određenih potpisa obavlja u komori onda su svi javni bilježnici temeljem tako deponiranog njihovog potpisa u komori ovlašteni ovjeravati potpise tih osoba i tada bi otpadali svi prigovori o mogućim monopolističkim položajima pojedinih javnih bilježnika. Time bi se ujedno pojednostavilo pružanje određenih javno-bilježničkih usluga onim osobama koje zbog svoga položaja, karaktera posla i drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti svaki puta osobno dolaziti u pojedini javno-bilježnički ured. Dakle, slijedom konačnog prijedloga izmjena i dopuna Zakona o javnom bilježništvu koji je pred nama istaknuli smo konkretne svoje primjedbe, ovisno dakako o tome što će biti prihvaćeno od predloženih amandmana u konačnici će ovisiti i odluka Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke da li će ovaj prijedlog podržati ili ne. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Jozo Radoš.

jer je očito da nakon punih 13 godina u tom smislu nešto treba promijeniti. Pojedini javni bilježnici su se, jako dobro stoje. Neki su se za ovih 13 godina enormno obogatili a sve je to išlo na uštrb ljudi koji su kod njih radili jer nisu bili odgovarajuće plaćeni, a pogotovo što je puno važnije od toga na uštrb dobre usluge građanima Republike Hrvatske što je smisao naravno postojanja javnih bilježnika. Međutim zašto nam je trebalo punih 13 godina da to shvatimo? Već prije 10 godina bilo je jasno da mreža javnih bilježnika koja je postavljena u vrijeme rata, u vrijeme kada je trećina teritorija Republike Hrvatske bila okupirana, kada se moglo vidjeti koliko su njihovi prihodi. Da njihov raspored nije dobro pogođen. To je bilo vrlo lako vidjeti već tada. Zašto nam je trebalo punih 13 godina ili 10 godina od tada kada smo to mogli znati da promijenimo ovaj zakon? Pa zato što postoji očito naglašeni interes javnih bilježnika da se zadrži stanje kakovo je. Oni koji osobito dobro zarađuju. Dakle te javnobilježničke elite koja je očito bila dovoljno snažna da utječe i na Ministarstvo pravosuđa svih tih 10-tak godina da stvari ostanu kakove jesu. To naravno ne služi na čast ni Ministarstvu pravosuđa bez obzira tko ga je vodio tih proteklih 10-tak godina, tko je bio na njegovom čelu, ali govori i o tome kako stvari funkcioniraju u ovoj zemlji. Da pojedine interesne skupine mogu protivno općim interesima države i građana, protivno interesima svojih kolega koji bi im mogli biti konkurencija. I jedni i drugi dobro živjeti, dobro zarađivati kako mogu uzurpirati neku poziciju. I to je primjer administrativnog monopola koji je podržavan od strane vlasti proteklih 13 godina. I to je nešto o čemu se teško može sporiti. Bilo bi dobro da mi ovdje imamo pokazatelje koji su to veliki, enormno veliki, mega javnobilježnički uredi? Koliko u njima radi prisjednika budući da do sada nisu bili ograničeni a koliko vježbenika koji također nisu bili ograničeni. Koliki su njihovi prihodi pa da vidimo što se tu zapravo dogodilo? Međutim kao i niz naših zakona ili većina naših zakona neke analitičke podatke koji bi nam o tome mogli nešto reći pa da bi temeljem toga mogli donijeti neka druga bolja rješenja takvih pokazatelja ovdje, u ovom zakonu nema. I koliko god u ime Kluba Hrvatske narodne stranke podržavali temeljnu intenciju treba postaviti niz pitanja. Mi temeljem ovoga Zakona ne znamo koliko ovoga časa u Hrvatskoj ima javno-bilježničkih prisjednika. Oni su de facto također po svim svojim ovlastima javni javni bilježnici osim naravno što zarađuju tako puno novaca i koliko ima javnobilježničkih vježbenika odnosno savjetnika jer do sada nije bio, postojao institut savjetnika. I da li će kada se primjene svi ovi kriteriji koji se ovdje navode, sva ova tri kriterija, 15 tisuća stanovnika a ne 20, sjedište Općinskog i sjedište Trgovačkog suda i 200 registriranih pravnih osoba, da li će broj stvarnih ljudi, osoba koje će raditi u tim novim javnobilježničkim uredima koji će se povećati biti veći ili manji nego što je to danas. Odgovora na to pitanje ne možemo naći na temelju podataka koji su nam prezentirani. A to je smisao onoga što bi trebalo učiniti. Po mom mišljenju mi smo, naravno računajući ove mega javnobilježničke urede mogli mirno doći na prosjek zemalja Europe, a kao što podaci pokazuju i to su jedini analitički podaci komparativni koji postoje u ovom zakonu odnosno njegovom obrazloženju Republika Hrvatska ima jedan javnobilježnički ured na 18 tisuća, pet stotina stanovnika dok je prosjek najviše zemalja Europske unije odnosno Europe negdje oko pola od toga. Dakle negdje oko 9 tisuća. Šta to znači? To znači da smo mogli imati još 259, naravno to je gruba računica, javnobilježničkih ureda i to znači još 1000 zaposlenika u tim javnobilježničkim uredima, ljudi koji bi našli svoj posao a pri tome bi svi dobro živjeli, radili pošteno svoj posao, a građani bi imali puno bolju uslugu. Na temelju ovoga što je ovdje navedeno mi ne znamo dakle kakva će biti konačna situacija. Klub zastupnika HSS-a odnosno kolega Čačija je podnio amandman. Taj amandman po svom obrazloženju, ja naravno ne mogu ulaziti u to jer pokazatelja nemamo niti on govori kako je došao do tih pokazatelja? Međutim on kaže u obrazloženju amandmana da bi takvo imenovanje moglo dovesti u pitanje i opstanak javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj jer on navodi dva javnobilježnička grada odnosno sa 2 javna bilježnika za koje pokazuje, doduše ni sam ne navodi podatke, možda zastupa također neki parcijalni interes, da će doći do otežanog ili možda čak do nemogućnosti rada tih javnobilježničkih ureda u gradu Sinju i u gradu Omišu. Međutim budući da nemamo podatke Ministarstva pravosuđa mi ne možemo znati da li su podaci odnosno ove grube, teške ocjene koje iznosi kolega Čačija a to je ne da će, u nekim područjima da će nego da će biti javnobilježnički praksa, praksa, služba ugrožena u cijeloj državi. Mi to ne možemo znati jer nemamo analitičkih podatka Ministarstva pravosuđa i ja ne znam naravno što u takvoj situaciji učiniti. Ako ministrica na bilo koji način smatra da su ove ocjene kolege Čačije utemeljene onda bi ovaj zakon trebalo povući. Ako ona nije doista na temelju nekih podataka koji nama nisu prezentirani, a ponavljam a zašto ne bi trebali biti prezentirani Hrvatskom saboru, sigurna u to da će doći do bolje mreže, povećanja broja javnih bilježnika, povećanja broja djelatnika u tim javnobilježničkim uredima, izjednačavanje sa prosjekom Europe dakle negdje oko 9 tisuća stanovnika na jednoga javnoga bilježnika i temeljem svega toga naravno toga bolje usluge građanima Republike Hrvatske. Mi to ne možemo znati. U tom smislu ovo može biti pipanje u prazno, a da ćemo nakon nekog vremena shvatiti da zapravo to što smo učinili je gore od onoga što smo željeli, željeli, što smo imali bez obzira kolike dobre bile namjere i bez obzira koliko je jasno da nešto u tom smislu treba promijeniti. Na žalost, na to važno pitanje odgovora ovdje nema i ja bih naravno volio kad već nemamo analitičkih podataka u obrazloženju zakona da te podatke, da tu analizu pa makar u šturom obliku ministrica prezentira Hrvatskom saboru, da čujemo na temelju kojih podataka je ovo učinjeno i što će biti rezultanta, a to nije teško izračunati. Nije 20 000 stanovnika nego 15, nije samo Općinski sud nego i Trgovački sud, 200 pravnih osoba. Prema tome, to je vrlo jednostavno izračunati. Ministarstvo pravosuđa bi to trebalo biti u stanju, volio bih dakle da gospođa ministrica Lovrin pokuša prezentirati to što će biti posljedica donošenja ovoga zakona ne dovodeći naravno ponovno ponavljam u pitanje temeljnu intenciju da nakon 14 godina broj javnih bilježnika i sjedišta javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj bar na jednom velikom dijelu njenoga teritorija, a to su veliki gradovi, pa čak i ono što po našem Zakonu o lokalnoj samoupravi zovemo veliki gradovi da ih svakako treba povećati. I još jedno pitanje koje se ovdje otvara. Ovdje se dakle ograničava broj savjetnika na jedan. Broj prisjednika se ograničava na dva. To je dobro. To je protiv dakle stvaranja tih umjetnih monopola koji nisu naravno nenamjerno opstali svih ovih proteklih godina. Bio je to itekako naglašen nečiji interes kojemu je ova država pogodovala protivno interesa svih građana Republike Hrvatske. Ali to isto također nije neuobičajena formula u funkcioniranju državne uprave, makar bi je naravno trebalo izbjegavati, boriti se protiv nje. Ali ostavlja se pitanje što će biti nakon ovoga budući da se ovdje broj vježbenika primjerice ne ograničava, a vježbenik po ovom našem zakonu i po postojećem zakonu zapravo može biti taj koji radi najveći dio posla. Njegova prava kao i prava savjetnika gotovo su jednaka kao i prava prisjednika odnosno javnoga bilježnika. Jasno je da ako broj vježbenika nije ograničen, a broj savjetnika je da ti vježbenici neće moći raditi više u javnobilježničkom uredu, pa im zapravo rad u tom uredu tu godinu dana služi samo kao mogućnost polaganja pravosudnog ispita, a ne i korištenja stečenih znanja za daljnji rad i usavršavanje upravo u tom dijelu pravničkoga posla. A mogu dakle biti korišteni kao vrlo jeftina radna snaga, jer po onome što rade, po njihovim ovlastima gotovo imaju dakle jednake ovlasti kao prisjednici i kao sami javni bilježnici. Prema tome, mislim da bi bilo dobro i broj vježbenika ograničiti. I što vam vrijedi naravno nešto, ali to nije ono prema čemu treba težiti ako ste praksu svoju započeli u javnobilježničkom uredu, a ne možete raditi u njemu, nego vam to samo služi za polaganje pravosudnog ispita onda ćete raditi nešto što je daleko, daleko od toga što ste zapravo naučili raditi. To nije smisao ni profesionalnog usmjeravanja bilo koga, pa jednako tako ni pravnika u ovoj zemlji. Evo to su dakle pitanja koja se otvaraju. Podržavamo i neke druge intencije ovoga zakona kao što je da disciplinski postupak može pokrenuti Ministarstvo pravosuđa. To je naravno logično. Gotovo da ne treba govoriti o tome da Ministarstvo pravosuđa treba dobivati obavijest da se vode disciplinski postupci koje ono samo nije pokrenulo i koji su njihovi rezultati tih postupak. To se samo po sebi razumije. Nevjerojatno da to uopće nije bilo u zakonu i da je takav zakon 13 godina postojao u ovoj zemlji. Prema tome, te stvari podupiremo ali ponavljam ovu temeljnu našu primjedbu, a ona se tiče i temeljne namjere zakona, a to je da se poveća broj javnih bilježnika kako bi se njihova mreža prilagodila stvarnim potrebama gospodarstva i građana Republike Hrvatske. Bilo bi dakle dobro da gospođa ministrica ovdje Hrvatskom saboru kad to već nije u obrazloženju zakona ni u prvom ni u drugom čitanju učinjeno prezentira logiku po kojem je upravo ovaj model odabran i koje će biti njegove posljedice. Bilo bi to svakako što se Kluba zastupnika HNS-a tiče vrlo važno jer to bi nam olakšalo donošenje i konačnog stava o tome da li ćemo biti protiv ovoga zakona ili eventualno suzdržani. A bilo bi naravno najbolje da poštujući temeljnu intenciju zakona ako ju zakon doista pogađa da budemo za taj zakon jer potpuno se slažemo sa tom temeljnom intencijom zakona. Hvala lijepa.

štovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Pa evo ovako na prvi ovako letimičan pogled ako se ne varam kada se taj zakon tamo davne '93. godine donosio u ovim klupama su sjedili kolega Radoš, kolega Arlović i moja malenkost barem što mi se čini od ovih prisutnih. Šeksa nema u, nema ga u sabornici ali i kolega Šeks. Zapravo uvijek kada ovako neki zakon traje 13 godina onda bi to moralo značiti da je riječ o jednom solidnom zakonu ako izdrži jednu takovu provjeru. Ali ovo o čemu je kolega Radoš rekao zapravo posljedica takvoga jednoga zakona. Ja znam da sam imao situaciju upravo da kao čovjek koji je sudjelovao prilikom, nije uopće važno da li sam ja 5. kolovoza '93. bio za ili protiv, ali ovdje smo sjedili. Znači, samim time ste preuzeli svu odgovornost. Mnogi ljudi su me pitali da li je to baš bio najmudriji model koji je bio u ono vrijeme ponuđen. Naši ljudi kao ljudi su zapravo uvijek vrlo osjetljivi kada se ovako neko, relativno kad mu administracija, uprava, Sabor omogući da se obogati, a očito da se zapravo biti javni bilježnik u Hrvatskoj itekako unosan posao. Recimo kolege odvjetnici vrlo često kažu ako doista postoji ograničenje broja javnih bilježnika u nekim gradovima, pa je to kolega Radoš mi je pomogao. Ja sam mislio da je 20000. Ali izgleda ipak je nešto manje, ali to je tu negdje oko 18 i pol tisuća. Ako to vrijedi za javne bilježnike zašto ne vrijedi i za recimo odvjetnike. Ali očito da onda ondašnji hajde da uvjetno kažemo lobij, oni ljudi koji su donosili zakon 5. kolovoza '93. godine da su jako dobro znali zapravo učinke koji će taj zakon izazvati kao i sama činjenica da se zakon nije mijenjao 13 godina i da im je na neki način omogućio da te učinke itekako dobro iskoriste. Ali stvari su se su se promijenile i dobro da imamo jedan ovakav Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama tog Zakona o javnom bilježništvu. Na kraju krajeva i mi smo sami svjedoci jednog vrlo progresivnog širenja djelokruga rada javnobilježničke službe što je opet posljedica preuzimanja nadležnosti u poslovima iz djelokruga rada sudovima, a što je pak regulirano izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o nasljeđivanju, Ovršnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama s kojima je dano u nadležnost dio poslova iz djelokruga rada sudova, ali izmjenama manjeg broja od ovih drugih zakona koji propisuju obvezu javnih ovjera potpisa na privatnim ispravama koje građani moraju priložiti prilikom ostvarivanja svojih prava u upravnom ili nekom drugom postupku. Znači razlog ovoga trenda povećanja djelokruga rada javnobilježničke službe je rasterećenje sudova koji godinama grcaju nagomilanim i neriješenim postupcima, ovršni postupci, ostavinski postupci, itd., No svakako je jasno ako nekome od, nekome dajete drugom oduzimate da se tu stvara opet neki debalans i da bi taj debalans trebalo što je moguće prije predvidjeti. Tim više što je postojećim zakonom članak 16. određen numerus clausus javnobilježničkih mjesta. Na području određenoga suda u razmjeru prema broju i stanovnika, razvijenosti gospodarstva i pravnoga prometa te potreba za uslugama javnog bilježnika već nekoliko godina se ukazuje nužnost izmjene navedene odredbe kako bi se prvenstveno u Zagrebu, ali svakako i drugim gradovima posebice velikim hrvatskim gradovima kao što je Rijeka i Osijek povećao broj javnobilježničkih mjesta. Mi smo svjedoci, praksa nas uči da zapravo za običnu ovjeru u posljednjih nekoliko godina npr. u Gradu Zagrebu kaže čeka se i više od sat vremena. Javnobilježničkim komorama nije bilo pretjerano, nije pretjerano ustrajala na traženju izmjena zakona radi povećanja broja javnih bilježnika nego dopuštala jadnim bilježnicima, posebice posebice u velikim gradovima povećanje broja prisjednika u njihovim uredima kako bi se moglo obaviti što više javnobilježničkih radnji te naravno i više zaraditi. Nema, kažem ponavljam, nemamo ništa protiv ljudi da se zarađuje, ali kažem jer u svemu tome ipak treba imati neku mjeru i mislim ipak da je krajnje vrijeme

i da mi ne otvorimo 200-tinjak i nešto više novih javnobilježničkih ureda, a samim time doista će taj jedan veliki broj ljudi koje gotovo štancaju naši pravni fakulteti biste doista mogli i zaposliti, na taj način upravo rješavati jedno od najvećih gorućih problema Republike Hrvatske a to je nezaposlenost. A posebice, kažem, ako je to još riječ i o visokoobrazovnom kadru. Prisjednici kao diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom potrebnim iskustvom na određenim pravnim poslovima i potom položenom javnobilježničkim ispitom postali su sve brojniji i sada ih je, sada ih u većini javnobilježničkih ureda u spomenutim gradovima ima po dva, a u nekima čak i više. Budući da javnobilježnički prisjednici temeljem odredbi važećeg zakona mogu samostalno obavljati radnje, ali i potpisivati sve isprave, za razliku od npr. sudskih savjetnika koji to u svom radu na sudu ne mogu, postali su s javnim bilježnicima ključni nositelji javnobilježničke službe. Zakonodavac prilikom donošenja važećega zakona ima u vidu činjenicu te stoga odredbu članka 14. stavka 10. prisjednicima sa dužim … /Govornik se ne razumije./ … stažom dao prednost, odnosno ostale kandidate prilikom izbora novih javnih bilježnika. Takva i slična ili slična rješenja su u svoje zakone ugradili recimo i druge zemlje, Austrija, Njemačka, Francuska, Češka, Mađarska. Ja sam radio jednu komparativnu analizu, pa upravo tako kažu u Austriji da najmanje 3 od 7 godina radnog iskustva u struci najmanje 3 treba biti kandidat za javnog bilježnika. Nakon što se položi ispit za javnoga bilježnika u Njemačkoj kaže, stoji, vrlo slično kaže u Austriji, samo onaj koji je odradio trogodišnji javnobilježnički pripravnički staž i pri tome se nalazi u pripravničkoj službi ove savezne pokrajine koji se kandidira za mjesto javnog bilježnika ima prednost. U Mađarskoj se propisuje da će se o prosudbi i izboru kandidata za mjesto radnoga bilježnika u obzir uzeti praktično poznavanje sa posebnim osvrtom na potrebe poznavanja i sposobnosti za obavljanje dužnosti javnog bilježnika. U Francuskoj tako stoje dva sustava osposobljavanja za bilježnički poziv, a jedan od njih je i onaj da se osobama koje rade kod javnog bilježnika daje posebna prednost na način da imaju pravo na polaganje ispita a koje im daje mogućnost da od nadležnog ministarstva zatraže imenovanje za javnoga bilježnika. U Češkoj, u propisima Republike Češke oni reguliraju … /Govornik se ne razumije./ … određeno je da se za slobodni javnobilježnički ured mogu javiti javni bilježnici, javnobilježnički kandidati koji imaju barem 5 godina javnobilježničke prakse, itd., itd. I na taj način se ostvaruje upravo ona vertikala koja je vrlo nužna za jedno dobro funkcioniranje jednog takvoga sustava. Samo podsjećam da izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske u studenom 2006. godine ukazuje da kod npr. imenovanja sudaca ne postoji taj jasno prosilni put vježbenik-savjetnik-sudac, a i … /Govornik se ne razumije./ … tog izvješća vidljivo je da se upravo takav put trebalo trebalo bi usvojiti. Kažem, upravo recimo ako već Austrija se volimo uspoređivati, zemlja i s kojom dijelimo i neku komunikativnu odnosno i povijesnu prošlost ima takva rješenja nema razloga da to ne, se ne prihvati u Republici Hrvatskoj. Međutim, iz nama nepoznatih razloga Vlada i ministarstvo su kao nositelji izrade Prijedloga izmjena i dopuna ovoga Zakona

i nekog poznavanja te i prakse da se ugradi u zakon. Vlada kažem ovom izmjenom sigurno ne želi zaštiti javnobilježničku struku već otvoriti mogućnost da u javnobilježništvo uđu i oni koji ne poznaju dovoljno i nemaju potrebo iskustvo na poslovima javnoga bilježništva već vide mogućnost kažem te dobre zarade što, protiv koje nemamo apsolutno ništa. Ali kažem opet trebalo bi imati i određene mjere da doista te diskrepancije u jednom, kad se radi o istom poslu, ljudi obavljaju isti posao imaju dramatično različita primanja. I da kažem nedostatak znanja i iskustva bi se kombisiralo zapošljavanjem iskusnih prisjednika. temeljem odredbe članka 14. stavka 1. javne bilježnike imenuje ministar pravosuđa bez obveze uvažavanja mišljenja i prijedloga Javnobilježničke komore može se pretpostaviti što je cilj evo jednog ovakvog priloga brisanja stavka 10. članka 14. ovoga zakona. Međutim posljedice usvajanja ovakvog prijedloga članka koji regulira uvjete za imenovanje novih bilježnika bit će našem mišljenju ono što nije dobro, pad kvalitete rada javnih bilježnika i diskriminacija prisjednika, što nikako ne bi bilo kažem dobro. Davanje prednosti prisjednicima pri izboru novih javnih bilježnika ustalila bi se pozicija kakvu imaju i sudski savjetnici pri izboru sudaca ili savjetnici koji rade u Državnom odvjetništvu odvjetništvu pri izboru zamjenika državnih odvjetnika. … /Govornik se ne razumije./ … praksu Državno ga sudbenoga vijeća pri izboru sudaca Općinskoga suda u Zagrebu npr. vidljivo je da je pri imenovanju 25 sudaca u posljednjih nekoliko godina da je njih više od 20 imenovano iz reda sudskih savjetnika. Slična je situacija kod imenovanja zamjenika državnih odvjetnika. I upravo ta praksa koja mi se čini da je dobra bilo bi dobro da se uvrsti i u ovaj zakon

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, kolega Kramarić kaže da ljudi koji su donosili zakon su znali kakve će posljedice zakon proizvesti. To bi bilo sjajno da je tako, ali često se puta donose u ovom Parlamentu zakoni, a ljudi koji ih donose ne znaju kakve će posljedice proizvesti. Jer da je tako onda ne bi bila tako loša mreža javnobilježničkih ureda u kojoj su neki jako opterećeni i jako dobro zarađuju, a neki jedva preživljavaju. I to je dakle ta loša mreža koja je stvorena, a nisu valjda ljudi koji su donosili zakon da ta mreža bude loša. Ali znali su koje će biti posljedice zakona. Oni koji su utjecali na njegovo pisanje i koji su pomoću ovoga zakona stekli monopolni položaj i one enormne zarade proteklih desetak godina

Radi se o važnom zapravo navodu pa zbog toga ga moram ispraviti. To je pitanje kada kolega Kramarić kaže da nema funkcionalne veze između ostaloga u pravosudnoj vlasti vezano za mogućnost napredovanja savjetnika koji se stručno usavršavaju. Naš Zakon o sudovima je omogućio da savjetnici kod izbora za suca imaju prednost pod jednakim uvjetima. Drugo je pitanje što Državno sudbeno vijeće i u kojoj mjeri to provodi ili ne provodi. To je broj jedan. Broj dva, nije točno da ovaj Zakon o javnom bilježništvu nije mijenjan. On je mijenjan i 94. godine, a između ostaloga i dopunjavan je Obiteljskog zakona, ali to je nešto drugo. Treće je potpuno pitanje da li je uopće mogao biti dopunjavan Obiteljskim zakonom, iako je pametno što mu je dato u nadležnost taj dio oko nasljeđivanja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovana pomoćnice ministrice, kolegice i kolege. osim stručnih razloga koji su navedeni u obrazloženju ovog Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu, mi ćemo podržati ovaj konačni konačni prijedlog zakona još iz dva razloga. Jer ovaj prijedlog zakona evidentno suzbija ili na neki način sprječava daljnje enormno jačanje pojedinih javnobilježničkih ureda što je za nas u redu, što ustvari se na neki način čini jedno čini jedno izjednačavanje snage ove mreže javnobilježničkih ureda u Republici Hrvatskoj što mislim da svi naši krajevi zaslužuju jednako vrijednu uslugu. I drugo, za nas je bitno da ovo predstavlja i svojevrsno novo zapošljavanje i to visokostručnog kadra i to ima svoju veliku specifičnu težinu, a time se i pojačava kvaliteta usluge i dostupnost građanima. Točno je šta je kolega Arlović rekao da se je ovaj zakon mijenjao i mijenjao se 1994. godine. Da li je to bilo dovoljno ili ne, to će neki drugi najbolje najbolje bi o tome trebali presuditi građani, da li su zadovoljni kvalitetnom usluge ili nisu, da li su cijene previsoke ili nisu. Očito je da o tome se uvijek da da razgovarati. No, intencija je predlagača i ono što bih ja bitno izdvojio što predlagač ovdje predlaže i zašto ćemo mi to podržati jeste da do sada smo imali 256 javnobilježničkih ureda, odnosno 18 tisuća 500 stanovnika po jednom javnom bilježniku. Ako idemo prema nekoj zapadnoeuropskoj praksi gdje je npr. u Njemačkoj omjer 8 tisuća 381 stanovnik na jednog javnog bilježnika ili jedna Belgija 8 tisuća 493 stanovnika po jednom javnom bilježniku, mi sigurno s ovim izmjenama i dopunama nećemo dobiti ovaj broj ali će on biti sigurno između negdje 12 i 15 tisuća stanovnika po jednom javnom bilježniku i u odnosu na sadašnjih 18 tisuća i 500 to je značajno poboljšanje. Naravno da je predlagač ovdje uredno odredio koji su to kriteriji. Kriterij je, osnovni kriterij je 15 tisuća stanovnika i jedan javnobilježnički javnobilježnički ured, onda idu dodatni kriteriji sjedišta općinskog suda, sjedišta trgovačkog suda itd. 200 pravnih osoba i isto tako po posebnim pravilnikom na temelju ovih predloženih kriterija utvrdit će se stvarni broj službenih sjedišta javnih bilježnika. Drugo što predlaže ovdje predlagač jeste što je ministrica u uvodu rekla i što je vrijedno spomenuti, da je to, da se svi kandidati za prisjednike temeljem, izjednačavaju u kandidaturi za to radno mjesto što je u suštini ustavna kategorija, dakle već je bilo i vrijeme da se tako nešto izmijeni. I isto tako broj prisjednika se ograničava po jednom javnobilježničkom uredu na dva prisjednika i intencija je, pretpostavlja se da je intencija predlagača onemogućavanje velikih javnobilježničkih ureda i time preuzimanja monopola u poslu kao i svih posljedica koje iz koje iz takvog monopola slijede što sam uvodno i rekao i mislim da ispred Hrvatske stranke umirovljenika ovu intenciju mogu samo pozdraviti. treća činjenica koju bi na neki način specificirao ili podcrtao, da su nas se dosadašnji diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom se vodili kao javnobilježnički vježbenici, a prijedlog ide za time, odnosno konačni prijedlog zakona ide za time da se uvrste u registar javnobilježničke komore i vode kao javnobilježnički savjetnici i u svakom uredu može biti zaposlena samo jedna takva osoba. Dakle izmjenama se utvrđuju i ovlasti koje su šire nego do sada, a na neki način se ovlasti javnobilježničkog prisjednika sužuju. Nadalje ono što je još važno podcrtati, disciplinske postupke zbog neurednosti, odnosno zbog disciplinskog prijestupa provodila je Hrvatska javnobilježnička komora a da o tome nije bilo ili u ovom trenutku nema spoznaja nadležno ministarstvo. Sada se predlaže suprotno, tj. obavještavanjem ministarstva o svim tim činjenicama i općenito bolja povezanost ministarstva i javnobilježničke komore. Privremeno udaljenje iz službe javnog bilježnika do sada je to bila diskreciona ocjena ministra, a izmjenama se omogućava da o tako važnom pitanju ne odlučuje sa subjektivnom ocjenom ministra već prema kriterijima za pokretanje disciplinskog postupka. Ostale predložene izmjene i dopune imaju za svrhu otklanjanje pojedinih nepreciznosti, nejasnoća i sl. koje su do sada omogućavale nejednako postupanje pri sastavljanju ili izdavanju istovrsnih javnobilježničkih isprava, tih drugih javnobilježničkih poslova. Npr., svjedoci akta, termin se usklađuje sa Zakonom o nasljeđivanju i Zakonom o obveznim odnosima, uvjeti za ovršnost pojedinih solemniziranih, potvrđenih javnobilježničkih akata pogotovo kada za to postoji uvjet ili rok. koji je širi pojam od stranke zbog nepreciznosti se različito i krivo upotrebljavao i slično. Ono što bih ispred Hrvatske stranke umirovljenika dao kao prijedlog i mi ćemo tu dati amandman na članak 16. jer je članak 16. diran izmjenama i dopunama ovog Zakona je praktički definicija, odnosno uvjeti javnobilježničkog mjesta, odnosno sjedišta javnog bilježnika sa sljedećim ciljem. Do sada je javni bilježnik odlazio i u poduzeća, na skupštine, ako treba u bolnicu. Dakle, javni bilježnik je i odlazio na mjesto događaja. Mislim da to nije trend koji treba zadržati Hrvatska država. Mi moramo našim građanima sa raznim tjelesnim ograničenjima omogućiti pristup javnobilježničkom mjestu, odnosno sjedištima javnog bilježnika. I onda ćemo predložiti da se, a oni nisu ti koji baš nemaju novaca i mislim da bi mogli urediti da su njihovi uredi pristupačni za sve kategorije građana, pa ćemo na neki način predložiti amandman u cilju uklanjanja svih arhitektonskih barijera, odnosno osiguravanja pristupačnosti javnobilježničkih mjesta svim kategorijama kategorijama građana. Evo, neovisno o tome, o ovom našem amandmanu iako otvoreno kažem da bi željeli da se tako nešto prihvati, s time da na neki način mijenjamo smjer i razmišljanje društva da moramo svima osigurati dostupnost određene usluge, a to jesu javne usluge. Međutim, neovisno od toga, to nije nikakav uvjet. Mi ćemo kao Hrvatska stranka, ispred Hrvatske stranke umirovljenika mogu reći da ćemo ovaj prijedlog, Konačno prijedlog Zakona podržati. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Naravno da ću podržati ove izmjene i dopune Zakona iz razloga jer one jamče da će Zakon o javnom bilježništvu biti nešto bolji i kvalitetniji nego što je bio do sad. I u tom pogledu treba dobiti i potporu. Međutim, ima naravno uvijek mogućnosti da nešto što se predlaže da se popravi i da dobije još veći i još kvalitet više, ako smijem tako reći. prije nego što prijeđem na te pojedinačne primjedbe, s obzirom da je Konačni prijedlog Zakona, dozvolite da ipak se osvrnem na jedno, moglo bi se reći političko pravno pitanje koje je otvoreno i od strane zastupnika za vrijeme prvog čitanja i sada u ime klubova. To je pitanje zapravo javnobilježničke tarife i pitanje skupoće usluga, odnosno visine zarade javnih bilježnika. Valja podsjetiti da to pitanje ne uređuje ovaj Zakon. To pitanje se uređuje javnobilježničkom tarifom koju donosi Komora i koju potvrđuje ili daje suglasnost ako se ja sjećam Ministarstvo pravosuđa. Prema tome, teret odgovornosti, podijeljene odgovornosti na javnobilježničkoj komori i na Ministarstvu pravosuđa, da li je odvagalo sve poslove, kvalitetu, složenost, ozbiljnost, itd., i uslugu koju se kroz taj dio pruža i ispravno odredilo cijenu takvih usluga ili bi eventualno na osnovu ovakvih političkih stajališta, zahtjeva pa i govora u ime građana koji najviše koriste takve usluge zapravo trebalo preispitati cijenu tih usluga i u tom dijelu doći do odgovarajućeg rješenja s jedne strane, ili pak možda ići čak do te mjere da se, kao što je to slično u nekim drugim službama, javnim službama, otvori pitanje da se ta tarifa zapravo donosi posebnim zakonom uz ovaj Zakon o javnom bilježništvu. Ali u svakom slučaju, za sad je takvo rješenje da se ovim Zakonom to pitanje ne rješava i takav jedan prigovor praktički je upućen Ministarstvu i javnobilježničkoj komori i o njemu bi svakako trebali povesti računa jer to, taj prigovor koji zastupnici i klubovi govore nije rezultat njihovog vlastitog mišljenja nego saznanja koje dobivaju zapravo od građana i pravnih osoba koje koriste ove usluge. Drugo važno pitanje na koje bi ja htio se posebice osvrnuti, odmah u početku, to je članak 6. Upravo ovaj, brisanje stavka 10. Ja prvo moram reći da mislim da je u obrazloženju zbog čega se pokušava brisati ovaj članak, radi ustavnopravne usklađenosti, se krivo pozvalo na članak 14. i članak 54. Članak 14. općenito govori u stavku 2. o jednakosti svih pred zakonom i načelno važi za sve. Članak 54. govori o ostvarivanju prava na rad i slobode rada, ali za ovu domenu je važna ustavna odredba članka 44. koji izrijekom kaže, citiram: "svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo pod jednakim uvjetima sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe". Nema dvojbe da je javnobilježnički posao javna služba. Nema dvojbe da on ima karakterijalni posao, nema dvojbe da se ovim Zakonom javnom bilježniku daju javne ovlasti da bi mogao obavljati javne službe i u tom pogledu je sve u redu. Ovdje ostaje jedno važno pitanje. Da li je nama bitno osigurati funkcionalnu vezanost ali ne formalno? I u tom pogledu sa nekim od kolega koji su tražili da se formalno prihvati primjena članka 44. Ustava u ovaj Zakon na način da se zapravo, da se propiše kao uvid da je netko prisjednik, vježbenik, itd., ili savjetnik u javnobilježničkom uredu pa da ima prednost, ja mislim da nije to dovoljno. To je pretpostavka. Ja mislim da to mora biti sadržajno utemeljeno i zbog toga s obzirom da se javnobilježnički posao ocjenjuje i vrednuje i od drugih koji vrše nadzor i kontrolu i provođenje ovog Zakona, od Komore javnobilježničke do, evo ga, sad ćemo uvesti i javnobilježnički zbog koji može biti na području županije ako postoji više bilježnika, do ministarstva. Mišljenja sam da zapravo treba sadržajno taj dio upotpuniti i kad se ti uvjeti steknu, formalni i sadržajni, ako je netko kroz svoj posao kao primjerice vježbenik pa kasnije, ne znam, savjetnik, prisjednik pa zamjenik eventualno javnog bilježnika, itd., bio uvijek redovno, kvalitetno ocjenjivan za svoj posao i dobivao kvalitetne ocjene, itd., od nadležnih tijela onda mislim da bi trebali zakonom propisati da pod jednakim uvjetima takve osobe imaju prednost u odnosu na one koji samo formalno ispunjavaju. Iz prostog razloga jer osim teorijskog, osim formalnog uvjeta ispunjavanja oni imaju dokaze, konkretne, stručnih znanja i vještina koje su pokazali u obavljanju tih poslova. I u tom pogledu mislim da bi taj članak trebalo doraditi. Dakle, ne bi trebalo stavak 10. brisati nego bi možda trebalo još dodati jedan stavak 11. ili 12. kojim bi se to pitanje razradilo da dobijemo taj kvalitetni sadržaj iz kojeg će proći samo po sebi stajalište da bi neophodno potrebno bilo osigurati kvalitetu i značaj kvalitete. U članku 7. valja naznačiti zapravo nekoliko stvari koje su dosta interesantne kada se izvrši njegova analiza. Na svakih 15 tisuća stanovnika u pojedinom sjedištu općinskog suda ćemo imati mogućnost formirati javnobilježnički ured, pa onda ako u tom području se nalazi 2 registriranih pravnih osoba, odnosno trgovačkih društava ili obrtničkih radnji i ako je sjedište još trgovačkog suda. Dakle, tri kriterija. Sad se postavlja pitanje da li u prvom krugu treba odmah ispuniti sva tri kriterija pa po sva tri kriterija se to može, …/Govornik ili će se presumirati da neovisno o broju registriranih osoba ako se sjedište Trgovačkog suda treba biti tu javni bilježnik, pa onda nakon 200 pravnih osoba …/Govornik se ne razumije./… itd. mislim da nije dovoljno precizno i da u tom pogledu to treba dodati, to precizirati. Ja se nadam da će ovim Pravilnikom o ustrojstvu javnobilježničkih ureda taj dio makar razraditi iako bi to bilo proširenje zakona kroz pravilnik mislim da, bolje bi mi bilo da ako se može amandmanom do glasanja o ovom Zakonu ovo popraviti da to takav teret ne preuzme obavezu na sebe samo ministarstvo. U članku 9. vezano za prijedlog izmjene i dopune članka 18. stavak 3. novi kojim se kaže: "Ovjerava predsjednik zakonom određenog suda." Fali ono predsjednik suda zakonom određenog suda, znate? To jednostavno fali da bi bilo jasno. U članku 10. moram reći da se ne slažem sa ovom izmjenom. Ova izmjena ublažava odnos i kriterij prema javnim bilježnicima i tu polazi od toga da se zapravo bilo koje oblik nečasnog krivičnog djela sada zamjenjuje zbog teškog i osobito nečasnog kaznenog djela. Time se zapravo ublažavaju kriteriji prema javnim bilježnicima i ja osobno smatram da javni bilježnik mora poštivati zakonitosti i sa aspekta nečasnih djela koji su sva korumptivna djela, ne bi se smjelo dopustiti da to nije teška povreda dužnosti i da mu prestaje dužnost. Prema tome, ja mišljenja sam da ovako ublažavanje ove odgovornosti ne bi trebalo dopustiti. Naravno, kad je u pitanju ovo deponiranje potpisa iz članka 40. ono ima svoju dvostruku medalju. S jedne strane to jeste pokušaj ili može se smatrati kao monopol uspostavljanja pojedinih bilježnika koji deponiraju svoj potpis na zahtjev određenih pravnih osoba, ali s druge strane to je u isto vrijeme pravo pravnih osoba da na tržištu pružanja usluga u obavljanju javnih dužnosti odaberu odgovarajuće osobe u koje imaju povjerenje i …/Govornik se ne razumije./… posla i u tom pogledu je zapravo dvojbeno ovo rješenje. Vrlo je dvojbeno. Zbog toga bi možda bilo dobro razmotriti amandmane kolegice Pervan i kolege Čačije o tome da se eventualno takvi potpisi deponiraju kod Javnobilježničke Komore i da se putem Komore distribuiraju svim javnim bilježnicima da oni budu na vrijeme upoznati da u tome dijelu vode računa. ovo što mene više brine, mene brine više situacija iz članka 42. gdje se dodaje, gdje se stavak 1. mijenja, odnosno bolje rečeno mijenja se prva rečenica i uvodi se nešto novo. Uvodi se nešto novo da se otkaz može radniku dati putem javnog bilježnika. Ja osobno nisam za to, mislim da bi morali ispravnije interpretirati konvencije koje štite prava radnika i naravno utvrđuju prava i obaveze poslodavaca jer poslodavac ipak mora biti u kontaktu sa svojim zaposlenikom bilo preko svojeg ovlaštenog predstavnika, ali ne bi bilo dobro da to ide preko javnih bilježnika jer na taj način zapravo onaj neposredni kontakt koji je vezan uz pojedine vrste otkaza otpada i u takvoj situaciji to uvijek ide na štetu radnika. Naravno moram isto tako reći da imam još nekoliko primjedbi samo ne znam kako ću stići sve to izgovoriti, ali ću odabrati onda najvažnije. U članku 76. stavku 5. između ostaloga se propisuje obveza oštećenika koji u disciplinskom postupku tereti javnog bilježnika da je dužan izvijestiti ministarstvo. Ja mislim da je to potpuno neprimjereno. To prvo njemu daje nove poslove, drugo daje mu obaveze itd. pa i troškove. Zamislite da građanin kojeg je već oštetio javni bilježnik pokrene postupak pred Komorom i onda još mora izvještavati ministarstvo i …/Govornik se ne razumije./… Mišljenja sam da to ne bi smjeli raditi, da bi zapravo morali propisati obavezu obratno, da javni bilježnik protiv kojega je pokrenut ovaj disciplinski postupak zbog njegove odgovornosti je dužan izvijestiti ministarstvo, naravno oni koji pokreću svakako osim kada je u pitanju oštećenik. Hvala vam lijepa kolege potpredsjedniče na ovim duže, minuti duže. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo naravno ja ću uvodno kazati da ja apsolutno podupirem ovaj Zakon kao Konačni prijedlog zakona, a mislim da iz svega onoga što smo imali prilike čuti dosadašnjih rasprava mislim da je potrebno na samom početku zapravo odgovoriti na pitanje pa što to zapravo javnobilježništvo po svojoj definiciji jest. Naime, Zakonom o javnom bilježništvu uređuje se ustrojstvo ovlasti i način rada javnog bilježništva, ali definiranog kao javne službe, a ona kao javna služba se sastoji od svoja četiri elementa. Dakle, u prvom redu službeno sastavljanje i izdavanje javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojoj se utemeljuju ili utemeljena prava. Drugo, u službenom ovjeravanju privatnih isprava. Treće, u primanju na čuvanje isprava, novaca i predmeta i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima. I četvrto, obavljanje po nalogu sudova ili drugih javnih tijela postupaka određenih posebnim zakonom. Javni bilježnici su u smislu zakonskih odredbi samostalni i neovisni nositelji tako definirane javne službe, a imaju svojstvo osoba javno povjerenje uz napomenu da svoju službu obavljaju kao isključivo zanimanje tijekom vremena za koje su postavljeni. Nadalje, Zakon o nasljeđivanju javnim bilježnicima kao povjerenicima suda date su nadležnosti nesporne ostavine, a Ovršnim zakonom javni bilježnici ovlašteni su izdavati rješenja ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. S obzirom na činjenicu da je Zakon o javnom bilježništvu stupio na snagu 2. rujna 1993. godine, a izmijenjen je 1994. godine uistinu su se pokazala potreba za izmjenu i dopunu određenih zakonskih rješenja, a koja se u prvom redu odnose na, dakle razrađivanje kriterija u smislu određivanja broja javnih bilježnika i sjedišta javnobilježničkih ureda. Drugo, propisivanje uvjeta za imenovanje javnih bilježnika, ali sukladno odredbama članka 14. i 54. Ustava Republike Hrvatske. Treće, ograničavanju broja javnobilježničkih prisjednika, zatim status javnobilježničkih vježbenika. Zatim ovlaštenja Ministarstva pravosuđa u smislu mogućnosti pokretanja disciplinskog postupka protiv javnih bilježnika. I naposlijetku odredbe koje se odnose na postupanje javnih bilježnika kod sastavljanja javnobilježničkih isprava, ovjere potpisa, prisutnosti svjedoka akta ili akata te na usklađivanje odredbi zakona sa pravnim izrazima Ovršnog zakona, Zakona o nasljeđivanju te Obiteljskog zakona. Treba posebno naglasiti da su prihvaćene primjedbe raspravljene u prvom čitanju, a odnose se na mogućnost povećanja broja javnobilježničkih mjesta i to na način da se utvrđuju kriteriji za utvrđivanje javnobilježničkih mjesta sukladno gospodarskom razvitku određenog područja odnosno da li na tom području ima sjedište općinski ili trgovački sud, kriteriji registriranih pravnih osoba i obrta, broj preuzetih ostavina i ovršnih predmeta. Izmijenjeni članak 16. sada kriterij broja stanovnika smanjuje se sa 20 tisuća na 15 tisuća za područje općinskog suda u čijem je sjedištu i sjedište trgovačkog suda, utvrđuje se još jedno javnobilježničko mjesto. A za područje općinskog suda na svakih 200 registriranih pravnih osoba pravnih osoba pod kojima se podrazumijevaju i trgovačka društva, banke ili njihove filijale i, osiguravajuća društva i njihove filijale, udruge, zaklade ili druge pravne osobe ili obrtničkih radnji koje obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju financijsko poslovanje preko žiro računa, utvrđuje se dakle u tom smislu još jedno javnobilježničko mjesto. Naravno kao kriterij dodatni uzima se i broj ili analiza broja povjerenih ovršnih ili ostavinskih predmeta. Po mom mišljenju apsolutno je za podržati izmjenu koja se odnosi na to da javnobilježnički prisjednici nemaju prednost u odnosu na druge kandidate koji ispunjavaju uvjete za imenovanje na javnobilježnička mjesta a naravno sve sukladno upravo odredbi citiranog članka 54. Ustava Republike Hrvatske koji pripisuje da, svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakome je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Što se tiče broja javnobilježničkih prisjednika njega uistinu je trebalo zakonom odrediti i to ne samo zbog većeg ili manjeg broja prisjednika u pojedinim javnobilježničkim uredima već u prvom redu u smislu razrade načela da je bilježnik ta osoba koja je nositelj javnobilježničke službe a ne da to u pravilu bude da on to sam prenosi ili može prenijeti na drugu osobu i da na taj način funkcionira dakle, javnobilježnički ured. Posebno važna odredba u smislu novine jest i to da ministarstvo ne samo da provodi nadzor nad radnom javnih bilježnika već može pokrenuti disciplinski postupak a disciplinska tijela su o vođenju i ishodu disciplinskog postupka dužna obavijestiti Ministarstvo pravosuđa a što je i logično obzirom na činjenicu da osnovica samog zakona ministarstva provodi postupak razrješenja javnih bilježnika. Nadalje za poduprijeti je i ono izmijenjeno rješenje koje ukida mogućnost uzimanja predujma za izvršenu javnobilježničku uslugu jer u pravilu i sama naplata se realizira odmah po obavljenom poslu. I naposljetku dopustite mi još samo nekoliko rečenica vezano za status i broja dakle javnobilježničkih prisjednika. Uistinu je moje mišljenje da s obzirom na konkretan posao koji se u javnobilježničkim uredima obavlja s obzirom na stručnu spremu, s obzirom na iskustvo koje je potrebno da se obavljaju javnobilježnički poslovi nisam mišljenja da u onom smislu kako je to prezentirano u pojedinim raspravama, javni bilježnici samo zbog toga što obavljaju svoju praksu ili posao u javnobilježničkom uredu u smislu mogućnosti da ih se imenuje na javnobilježničko mjesto da imaju u tom smislu prednost. Naime, diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom, sa javnobilježničkim ispitom dakako koji su, rade ili u gospodarstvu ili u nekim drugim radnim mjestima sa 15, 20 ili više godina iskustva, mislim da ne bi bilo logično rješenje da ih se u ovom smislu pak stavi u jedan podređeni položaj ili da se automatski samo zbog toga što su određeni ljudi obavljali odnosno imali status prisjednika u javnobilježničkom uredu automatski imaju prednost. To ne bi bilo ni po mom mišljenju uredu, zbog toga što se ta praksa, odnosno posao ili stručni pravni poslovi na nekim drugim mjestima mogu biti i opsežniji i zahtjevniji i u pravilu ako se to radi o sudovima, o sudskim institucijama, oni to u ili ili odvjetničkim kancelarijama, ako nisu složeniji, zahtjevniji apsolutno se ne može staviti po tom kriteriju prednost nekog tko dolazi iz javnobilježničkog ureda, tako da i do zakonsko rješenje u izloženom smislu podupirem, podržavam, kao i ono za ograničenje broja u pojedinim javnobilježničkim uredima broja prisjednika da ne dođe ili da zakon ne dopusti takve mogućnosti da se u pojedinim javnobilježničkim uredima zapošljava veliki broj javnobilježničkih prisjednika a što naravno u praktičnom smislu ili u svakodnevnom životu dovodi u takve situacije da osobe koje traže javnobilježničku uslugu zapravo i ne znaju tko im je javni bilježnik na području na kojem se nalazi taj javnobilježnički ured.

Hvala lijepa predsjedniče. Kolegice i kolege, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu koje je predlagač dotjerao u odnosu na prvo čitanje i zadovoljan sam što je prihvatio upravo onu odredbu Odbora za pravosuđe te odustao od propisivanja odnosno davanja ovlasti Ministarstvu pravosuđa da na pojedinim područjima javnog bilježništva može povećavati odnosno smanjivati broj javnih bilježnika. Tako da odmah na početku uvodno mogu kazati da ću prihvatiti ovaj konačni prijedlog zakona a kao i dodatni razlog zbog čega smatram da treba prihvatiti ovaj razlog je i taj što je intencija ovog zakona da suzbije jačanje odnosno stvaranje velikih, glomaznih javnobilježničkih ureda gdje se gotovo gubi svaki kontakt između javnog bilježnika i građana. A isto tako ovim zakonom omogućit će se i novo zapošljavanje. Inače zakon kao što smo čuli o javnom bilježništvu donesen je i stupio na snagu 1993. godine i tim zakonom ustrojena je ustrojena je javnobilježnička služba kao jedna novina u našem pravnom sustavu a koja je preuzela neke opće upravne poslove koji su do tada vršili nekadašnji općinski organi. Djelomično je preuzela i neke pravosudno odvjetničke poslove ali i neke specifične ovlasti i zadatke koje su proizašle iz promjene političko, gospodarskog sustava nakon 1990. godine. Prateći primjenu ovog zakona u ovih desetak godina od njezinog stupanja na snagu pokazalo se da su neke, dosta njezinih odredbi neprecizne i nejasne što je omogućavalo javnim bilježnicima da različito postupaju ili nejednako od sastavljanja različitih javnobilježničkih isprava kao i u obavljanju drugih javnobilježničkih radnji. Također je i u ovom periodu došlo i do gospodarskog rasta odnosno porasta pravnog prometa što zasigurno traži preispitivanje i broja javnobilježničkih ureda. Kad govorimo o broju javnobilježničkih ureda za napomenuti je da Hrvatska danas ima 259 javnih bilježnika odnosno da jedan bilježnički ured pokriva 18 tisuća i 500 stanovnika dok na primjer u Njemačkoj imamo 8 tisuća i 122 javnih bilježnika ili pokriva jedan bilježnički ured 7 tisuća i 624 stanovnika. Zbog svega ovoga prišlo se izmjeni i dopuni postojećih odredbi koji uređuje postupanje javnog bilježnika kod sastavljanja javnobilježničkih isprava, ovjere potpisa, prisutnosti svjedoka akta kao i na usklađivanje odredbi zakona sa pravnim izmjenama Ovršnog zakona, Zakona o nasljeđivanju, Obiteljskog zakona i i drugo što će zasigurno otkloniti sve ove nedostatke. No, ono što je po meni najvažnije a što se ovim zakonom mijenja to je promjena kriterija za utvrđivanje broja javnih bilježnika. Naime, važećim člankom 16. uređeno je pitanje određivanja javnobilježničkih mjesta uzimajući kao kriterij primarno broj stanovnika što sigurno danas više ne bi smio biti jedan kriterij. Zato se predlaže da se kriterij za utvrđivanje broja javnih bilježnika više ne utvrđuje samo prema broju stanovnika na određenom području već prema stupnju gospodarskog odnosno prema broju pravnog prometa a posebno kad to vežemo uz činjenicu da su Zakonom o nasljeđivanju javnim bilježnicima koji su povjerenici suda nadležnosti nesporne ostavine ali i Ovršnim zakonom javni bilježnici su ovlašteni izdavati rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Zbog ovoga, ovako proširenih ovlasti javnog bilježništva a time i povećanja opsega poslova predlaže se da se uz postojeće kriterije kao posebni kriterij za određivanje broja javnobilježničkih mjesta na području općinskog suda utvrdi da pored općinskog suda imamo i trgovački sud. Zatim, kao dodatni kriterij se utvrđuje da na općinskom sudu na svakih 200 registriranih pravnih osoba ili obrtničkih ureda utvrđuje se jedno bilježničko mjesto. Isto tako, predlaže se da se kod određivanja broja javnobilježničkih mjesta uzima u obzir i povjereni poslovi odnosno broj vođenih ostavinskih kao izvršnih rješenja. Prema ovim kriterijima posebnim pravilnikom koji će donositi ministar utvrđivat će se konkretni broj sjedišta javnih bilježnika i to je dobro šta se odustalo od one odredbe da ministar sam određuje broj javnobilježničkih mjesta. Iako je ovdje u raspravi bilo dosta primjedbi na promjenu odnosno brisanje točke 10. članka 13. smatram da ja ne prihvaćam te primjedbe i mislim da je dobro što se predlaže da se uvjeti za imenovanje javnih bilježnika propišu na način da ova služba bude pod jednakim uvjetima dostupna svim građanima Republike Hrvatske. teško je zamisliti da jedan diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom odnosno javnobilježničkim ispitom koji nema iskustva kao javni prisjednik ali je radio u gospodarstvu i na sudu nema odnosno nema prednost ili je u nižem rangu sa kandidatom koji je radio na javnom bilježništvu. Sadašnji zakon nije ograničavao broj javnih prisjednika pa je imamo slučajeva iz prakse da su pojedini javnobilježnički uredi zapošljavali dva ili više prisjednika pa je to stvaralo javnobilježničke urede velike gdje kao što sam kazao i ranije gubi se kontakt sa javnim bilježnicima pa se zato i predlaže i to je dobro ovim zakonom da se broj javnobilježničkih prisjednika ograniči na dva što što će sigurno ovu službu učiniti dostupniju građanima a ujedno će omogućiti i novo zapošljavanje. odnosno što se uvodi institut savjetnika. Naime, dosadašnjim zakonom diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom ako su zaposleni u javnobilježničkom uredu imali su status javnog vježbenika. Ovim zakonom predlaže se da oni dobiju status javnobilježničkog savjetnika i da se upišu u imenik koji vodi javnobilježnička komora. Ovim se rješava problem statusa javnobilježničkih vježbenika koji nakon položenog pravosudnog ispita nastave raditi kod javnog bilježnika. Isto tako, ovim zakonom se utvrđuje opseg poslova za koji su ovlašteni javnobilježnički savjetnici te se njima omogućuje da uz ovlasti koje su imali kao javnobilježnički vježbenici obavljaju još neke poslove javnobilježničkih radnji znači kao što su ovjeravanje isprava, izdavanje odgovarajućih potvrda u ime i za račun javnog bilježnika. I još mogu istaći da je dobro što se ovim zakonom predlaže da i Ministarstvo pravosuđa može pokrenuti disciplinske postupke protiv javnih bilježnika. Smatram da je to logično s obzirom da Ministarstvo pravosuđa provodi nadzor nad radom bilježnika. Sve u svemu, smatram da se radi o jednom dobrom zakonu koji će otkloniti niz nejasnoća koji su se povećali a i pored stručnih razloga smatram da on će ograničiti kao što sam kazao uvodno broj velikih javnobilježničkih ureda a i otvorit će nova radna mjesta pa iz svih tih razloga smatram da prijedlog zakona treba prihvatiti. Hvala lijepo. Hvala. Poštovana zastupnica Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege! Iako smo u dosadašnjem tijeku rasprave već nešto čuli o tome želim dodati još nekoliko rečenica vezanih uz članak 6. konačnog prijedloga kojim se mijenja članak 14. Zakona o javnom bilježništvu. Suprotno od predlagatelja zakona smatram da je brisanje stavka 10. u članku 14. direktno u suprotnosti s opće prihvaćenim načelima koja se primjenjuju na svim područjima gdje se vrši izbor između više kandidata bilo da se radi o obnašanju dužnosti u javnim službama, bilo o zapošljavanju, bilo kod upisa u obrazovne ustanove i slično. Naime, pitanje prednosti pri izboru, imenovanju, zapošljavanju i uređeno je i Zakonom o sudovima gdje se kod izbora suca prednost daje sudskim savjetnicima u odnosu na druge kandidate Zakonom o državnom odvjetništvu gdje se kod izbora zamjenika državnog odvjetnika prednost daje državnoodvjetničkim savjetnicima itd. Takvim odredbama u tim zakonima nije nikada dovedeno u pitanje ustavna nejednakost svih pred Ustavom i zakonom. Slijedom toga ni postojeća odredba stavka 10., članka 14. ne može biti u suprotnosti s odredbama članka 14. i 54. Ustava Republike Hrvatske na koji se predlagatelj zakona poziva u svojim razlozima za njeno brisanje a što je u svom uvodnom izlaganju istaknula i ministrica. Baš naprotiv mislim da bi se brisanjem ovog stavka realno mogle stvoriti pretpostavke da se imenovanje javnog bilježnika vrši bez objektivnosti, po volji i bez ikakvih posljedica za onog tko o tome odlučuje, a u slučaju prijave većeg broja kandidata jednakih uvjeta i članka 14., stavka 9. samo bi se ozakonilo arbitriranje pojedinca što zasigurno nije smisao zakona, a nadam se ni namjera predlagatelja. Svakako moralo bi se voditi računa i o činjenici da je ovo pitanje prednosti i kod izbora za javnog bilježnika na sličan način uređeno i u zakonima nama bliskih europskih zemalja kao što su Njemačka, Austrija, Italija, Francuska i druge koje su nam kao uzor poslužile i kod donošenja Zakona o javnom bilježništvu 1993. godine, a tako je i danas i u Mađarskoj i u Češkoj. Iako bi se iz članka 7. Konačnog prijedloga zakona, ako bi se iz članka 7. Konačnog prijedloga zakona ispustila odredba predloženog stavka 4. koja dopunjuje kriterij za određivanje potrebnog broja javnih bilježnika prema broju pravnih i drugih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, mora se voditi računa da i sam broj stanovnika kao isključivo mjerilo za određivanje javnobilježničkih mjesta javne bilježnike određenih područja dovodi u bitno različit materijalni položaj od drugih. Kao primjer uzet ću javnobilježničko područje koje obuhvaća područje Općinskog suda u Sinju na kojem su imenovana dva javna bilježnika za područje od približno 55 hiljada stanovnika i koji svih 12 godina sami uspješno obavljaju sve zatražene javnobilježničke usluge, a na godišnjoj razini obojica zajedno obave taman toliko usluga koliko odgovara prosječnom broju javnobilježničkih usluga po jednom bilježniku na području cijele Republike Hrvatske. Ili drugi primjer, područje Općinskog suda u Omišu na kojem je od dvojice predviđenih imenovan samo jedan javni bilježnik za područje od oko 28 hiljada stanovnika i koji ne ostvaruje niti 50% usluga jednog prosječnog javnog bilježnika Republike Hrvatske. Imenovati još određeni broj bilježnika prema kriteriju broja stanovnika sigurno ne bi zadovoljilo princip podjednake raspoređenosti javnobilježničkih mjesta i podjednakih uvjeta poslovanja javnih bilježnika a sigurno bi se time moglo dovesti u pitanje i opstanak javnobilježničke službe na tim područjima. S druge strane člankom 7. Konačnog prijedloga zakona kojim se samo mijenja i u određenom dijelu dopunjuje postojeći članak 16. Zakona o javnom bilježništvu svojom dosljednom primjenom i provedbom ozbiljno bi se moglo dovesti u pitanje i opstanak cjelokupne javnobilježničke službe na svim područjima u Republici Hrvatskoj bez obzira na dobre rezultate poslovanja pojedinih javnobilježničkih ureda. Naime prema raspoloživim statističkim podacima iz Državnog ureda za statistiku po broju stanovnika i broju samoaktivnih pravnih subjekata koji bi se uzeli kao kriterij za određivanje javnobilježničkih mjesta po tim bi se pokazateljima u Republici Hrvatskoj trebalo utvrditi najmanje 1100 a u samom gradu Zagrebu najmanje 500 javnobilježničkih mjesta čime bi zasigurno bila promašena svrha predložene izmjene zakona. Usvajanjem mog amandmana a temeljem raspoloživih podataka o broju stanovnika Republike Hrvatske te broju javnobilježničkih usluga u 2005. godini koji prema obrazloženju Konačnog prijedloga zakona iznosi ukupno 587 usluga za cijelo područje Republike Hrvatske u ovom bi trenutku u Republici Hrvatskoj trebalo ustanoviti približno 300 javnobilježničkih mjesta čime bi se stvorile zakonske pretpostavke za daljnje povećanje javnobilježničkih mjesta bez ponovne promjene zakona u smislu porasta broja javnobilježničkih usluga. Uz Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu opisane su i razlike između rješenja koja se predlažu u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona i razlozi zbog kojih su razlike nastale. Između ostalog tamo je rečeno, citiram: «Prihvaćena je primjedba da se pojedini javni bilježnici povezuju sa trgovačkim društvima, bankama i drugima i time stvaraju monopolni odnos. Stoga je u članku 40. Konačnog prijedloga izostavljena mogućnost deponiranja potpisa zastupnika pravne osobe kod pojedinog javnog bilježnika. Naime deponirani potpis kod javnog bilježnika obvezivao je građane da upravo moraju dolaziti u određeni javnobilježnički ured kako bi obavili javnobilježničku radnju.» Završen citat. Dijelim mišljenje s onim zastupnicima i članovima saborskih odbora koji su stavili primjedbe da se ne prihvati prijedlog za deponiranje potpisa kako je to ranije bilo predloženo. U cilju otklanjanja mogućnosti stvaranja monopolnih odnosa između pojedinih javnih bilježnika i određenih pravnih osoba a naročito zbog opravdanih potreba gospodarstva i dosadašnjeg iskustva da bi bilo nužno u članak 67. Zakona o javnom bilježništvu ugraditi i institut ovjere potpisa na temelju prethodno deponiranom potpisa, deponiranog potpisa o čemu sam i podnijela amandman što je jedan potpuno novi prijedlog za deponiranje potpisa. Prije nego što završim moram izraziti svoje žaljenje što nije prihvaćen prijedlog uvođenja kvota odnosno limitiranje broja javnobilježničkih usluga po jednom javnobilježničkom uredu radi ravnomjernog raspoređivanja javnobilježničkih poslova s obrazloženjem da u manjim naseljima to nije moguće jer isti po opsegu posla ne dostižu ni prosječni opseg poslova javnog bilježnika. Jasno je da se i u manjim i u većim mjestima to pitanje rješava na temelju statističkih pokazatelja s obzirom da je 13-godišnje razdoblje službe dalo dovoljno elemenata za cjelovitu statističku obradu rezultata rada pa se ne govori o proizvoljnim brojkama koje bi nekoga ograničavale u razvoju. Nadalje tvrdi se da bi se građanima otežao pristup uredima odnosno ograničilo poslovanje javnog bilježnika limitiranjem opsega posla. Postavlja se pitanje suštine javno-bilježničke službe koja nije tržišna bez mogućnosti bilo kakvog marketinga službe koja je javna pa joj kao takvoj opseg posla a samim tim i ostvarenje prihoda nije osnovno obilježje. Nadalje služba je u proteklom periodu zahvaljujući pojedinim članovima stekla određeni animozitet u javnosti upravo stoga što su uočene izuzetno velike zarade pojedinaca. opseg posla ne bi trebao biti od utjecaja na rješavanje pitanja kvota. Predlagatelj taj problem rješava mogućnošću osnivanja novih javnobilježničkih ureda na područjima gdje to zahtijeva opseg No tom formulacijom se ne rješava problem tzv. malih i velikih ureda gdje su prvi prebukirani, a drugi na pragu preživljavanja. Smatram da bi današnja situacija dugotrajnog čekanja u pojedinim uredima dok su susjedni uredi poluprazni uvođenjem kvota bila riješena. Javnost bi vrlo dobro prihvatila informaciju ujednačavanja poslova svih ureda i pretpostavka je da nikome ne bi bilo teško otići u drugu ulicu ukoliko je kvota u pojedinom uredu ispunjena za tekuću godinu s obzirom na blizinu i raspored javnobilježničkih ureda u velikim mjestima. Uvjerena sam da bi javnost bila manje negativno senzibilizirana u odnosu na ovu službu ukoliko bi opseg posla u javnobilježničkim uredima postao ravnomjerniji. Zahvaljujem. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Samo jedan doista mali ispravak navoda jer i već u nekoliko rasprava se provukla teza da sudski savjetnici ili sudski vježbenici imaju prednost kod imenovanja za suce u odnosu na druge, pa da bi to isto trebalo ovdje primijeniti. To nije točno, jer ta formalna prednost kod sudskih savjetnika ili vježbenika ne postoji tako da to sam govorio već kod ispravka kod kolegice Antičević to doista u formalno-pravnom smislu ne bi bilo u skladu sa Ustavom. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, ja ću ispraviti netočan navod jer je kolegica, a i prije toga smo imali prilike čuti u nekim raspravama doslovce kazala da je Zakonom o sudovima propisana isključiva prednost sudskih savjetnika ili vježbenika. dakle netočan navod. Ja sam to citirao. Dakle, a pogotovo je u tom smislu isključive prednosti ili prednosti pravno neprecizno i neprihvatljivo to uspoređivati sa statusom sudskih vježbenika u odnos na javnobilježničke prisjednike.

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo ja ću također početi ovaj završni osvrt jer to moram ispravkama netočno navedenih navoda ovdje u raspravi od strane saborskih zastupnika. Naime, jedna je saborska zastupnica ispravila točan navod pod institutom ispravka netočnog navoda je bio ispravljen netočnim navodom točan navod, a to znači da je Ministarstvo pravosuđa sadašnjim zakonom nema mogućnost pokretanja stegovnog postupka i to nije imalo i upravo zato što Ministarstvo pravosuđa ima u nadzoru obavljanje javnobilježničke službe trebalo je onda i zakonom uvesti njegovo pravo na pokretanje stegovnog postupka. Nedavno se svi sjećamo slučaja javne bilježnice u Rijeci koja je bila i u pritvoru, a Ministarstvo pravosuđa u tom slučaju nije moglo poduzeti ništa jer nije imalo ovlast pokretanja stegovnog postupka. Dakle, točno je da se ovim Konačnim prijedlogom zakona to uvodi. Jednako tako uporno je ovdje od jednog dijela saborskih zastupnika ponavljano netočno, a to je tako stoji i u obrazloženjima predloženih amandmana da kojima se predlaže ukinuti odredbu iz ovog konačnog prijedloga zakona da prisjednici nemaju prednost kod izbora javnih bilježnika obrazloženjem da takvu prednost imaju sudski savjetnici i državni odvjetnički savjetnici. Budući da se to uporno ovdje ponavljalo i da se ponavlja u obrazloženjima amandmana ja ću ovdje pročitati odredbu članka koji govori, Zakona o sudovima, koji govori o uvjetima za izbor suca tko to može biti pa kaže: “osoba koja je kao savjetnik u sudu ili drugom pravosudnom tijelu radila najmanje dvije godine, odnosno koja je bila odvjetnički pripravnik ili javnobilježnički prisjednik dvije godine, odnosno osoba koja je na drugim pravnim poslovima radila četiri godine“. Kao što vidimo za izbor, uvjeti za izbor za suca nisu ograničeni, nije utvrđena prednost prednost sudskog savjetnika u izboru niti je to utvrđeno za javnobilježničke savjetnike. Toliko o tome. A rekla bih da nema bojazni. To je bilo rečeno da se ljulja javnobilježnička struka da će doći do kolapsa. Nema bojazni. Po ničemu ne može biti da bi jedan sudac Županijskoga suda ili sudac Općinskoga suda ili sudac Trgovačkog suda bio manje sposoban i manje stručan da ne bi mogao konkurirati na jednom javnom natječaju jednom javnobilježničkom prisjedniku. Stoga treba otvoriti mogućnost. Ovakva strukovna zaštita nije predviđena niti za suce, niti za državne odvjetnike. Stoga, predlagatelj ovog zakona smatra da ne mora biti niti za javnobilježničke prisjednike. Bilo je govora da se to radi o tome da se onda u mutnome lovi ili da bude netransparentan izbor ili da ministar i imenuje netransparentno. To jednostavno ne možemo prihvatiti jer mislimo da je transparentni i demokratski izbor ukoliko je pristup k izboru omogućen što širem krugu oko, da još nešto što je važno ovdje reći jer bila iskazana od strane Kluba HSS-a bila iskazana primjedba da su obmanuti zastupnici na odborima da je ovaj prijedlog usuglašen sa javnobilježničkom Komorom. Prijedlog je točno da je usuglašen sa javnobilježničkom komorom, ali je očito onda neki pojedini javni bilježnici i dalje inzistiraju i lobiraju za ova drugačija I još sam dužna jedan odgovor. Gospodin zastupnik Radoš je pitao je li znamo koja je posljedica ovog zakona. Hoće li se dogoditi što je intencija ovoga zakona, a to je da se omogući veći broj javnobilježničkih mjesta, da se osigura ravnomjerniji raspored poslova i da se omogući dostupnost građanima javnobilježničkih usluga. Naravno, ja moram ovdje reći da se kod određivanja javnobilježničkih mjesta cijene kriteriji dakle broja stanovnika, broja pravnih osoba na pojedinom području jednako tako prema mišljenju javnobilježničke Komore Županijskog suda, tijela državne uprave i da se uvijek i razmatra potreba za javnobilježničkim poslovima. Zašto baš ovoliko kao što smo čuli broj, prosječan broj građana i pravnih osoba se smanjio čime se približava europskom prosjeku. Ali svakako nismo to učinili napamet, već stoga što iskustveno smo utvrdili da otprilike na ovaj broj stanovnika i onaj broj pravnih osoba je to onaj broj javnobilježničkih predmeta, otprilike 10 tisuća koliko je optimalno za jedan javnobilježnički ured. I evo, stoga što se tiče javnobilježničkih naknada i taksi to je naravno predmet drugoga zakona, ali ono što valja istaknuti da u poslovima koji su izmjenama zakona prebačeni na javne bilježnike, a radi se o ovrhama i ostavinama da su u svemu svemu naknade ostale one koje su iste kao i pred sudovima. Dakle za građane se taj postupak nije, nije povećala. Evo gospođe i gospodo zastupnici ja zahvaljujem na vašoj raspravi. Zahvaljujem na sugestijama za poboljšicu ovoga teksta kojeg ćemo kroz amandmane i provesti. I predlažem da prihvatite ovaj zakon jer će on sigurno doprinijeti boljoj, učinkovitijoj i ravnomjernijem obavljanju javnobilježničke službe. I ono što moram još reći na kraju da nema brige za mala mjesta. Naravno tamo gdje bude i oglašeno javnobilježničko mjesto ukoliko ne bude interesa tržišnog neće ga biti. Ali u svakom slučaju građanima se osigurava onda da te poslove obavi tijelo državne uprave ili sud. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu o ovom